Predlagatelj ovog akta je Klub zastupnika na temelju članka 129. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Kod donošenja ovog zakona primjenjuju se odredbe poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona i to članak 144. do 150. Prijedlog akta svi smo primili poštom. Primili smo i dostavljeno Vladino mišljenje. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za financije i državni proračun te Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb. Izvješća odbora također smo primili. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Izvolite, kolega Maras. Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Evo nakon rasprave o prethodnom zakonu drugi od 25 akata koje je SDP uputio ili će uputiti u saborsku proceduru kao mjere protiv recesije, antirecesijske mjere je Zakon o promjeni odnosno izmjene i dopune Zakona o doprinosima. Ovo je mjera koja ide u smjeru zaštite stanovništva. Zbog čega u smjeru zaštite stanovništva? Zbog toga što su naši građani sigurno prvi koji će se naći na udaru gospodarske krize kako će reći netko, a ja ću reći danas recesije u Hrvatskoj. Plaće u Hrvatskoj padaju, plaće u Hrvatskoj ne vrijede kao što su vrijedile prije 3, 4, 5 mjeseci odnosno hrvatski građani mogu za svoje novce kupiti manje roba i usluga. I zbog toga smo dužni kao Hrvatski sabor, kao ljudi koji pokazuju odgovornost prema građanima koji su ih odabrali trenutno jednom mjerom pomoći da građanima bude u ovom trenutku lakše. O čemu ovaj zakon govori? Dvije su osnovne stvari i cilj zakona je, odnosno izmjena zakona je, prvo da se trenutno povećaju neto plaće i drugo, da se poveća izdvajanje za drugi stup, za drugi mirovinski stup. Pokušat ću obrazložiti obadva cilja. Prvo, znači povećanje neto plaća zaposlenih bi se ostvarilo na sljedeći način. U prvom stupu bi se napravile, preraspodjela doprinosa bi se napravila na sljedeći način. Iz prvog stupa bi se smanjilo izdvajanje, odnosno iz plaća bruto bi se smanjilo izdvajanje za prvi mirovinski stup sa 15 na 8%. na 8%. Istovremeno bi se taj iznos prebacio na bruto plaću, ali ne bi dodatno opteretio poslodavca. S druge strane, povećao bi se udio izdvajanja za drugi mirovinski stup sa 5 na 9% i 4% bi ostalo rasterećenje izdvajanja iz bruto plaće radnika, što bi trenutno dovelo do povećanja neto plaće u ovom trenutku kada se gleda prosječna plaća u Hrvatskoj, 232 kune. S druge strane, dodatno izdvajanje za drugi mirovinski stup sa 5 na 9% bi dovelo do povećavanja izdvajanja za drugi mirovinski stup u iznosu 312 kuna. Konkretno, te dvije izmjene bi svakom hrvatskom građaninu odnosno zaposlenoj osobi trenutno pomogle sa 544 kune. Smatramo da u trenutku kada hrvatski građani, kao što sam rekao, svakim danom mogu kupiti manje roba i usluga nego što su to mogli kupiti do prije mjesec, dva dana, kada se očekuje daljnji udar na životni standard hrvatskih građana kroz rasta kamata na stambene kredite, na druge kredite koji su već danas na djelu. Vi danas imate situaciju da hrvatski građani koji su uzeli kredite u švicarskim francima plaćaju po 1000 kuna veće rate stambenih kredita nego što je to bilo prije nekoliko mjeseci, znači ne samo da realno se manje za plaću može kupiti, nego je i životni standard ugrožen odnosno troškovi života su veći. I smatramo da je bitno uz gospodarstvo, što je bio predmet prethodni zakon, pomoći konkretno odmah i hrvatskim građanima. A da hrvatski građani osjećaju krizu ne govorimo samo mi u SDP-u, to pokazuju i relevantna istraživanja. Evo, navest ćemo istraživanja agencije GFK objavljeno 12.8. da u Hrvatskoj trećina kućanstava jedva sastavlja kraj sa krajem. 38% hrvatskih građana očekuje pogoršanje svog financijskog stanja sljedeće godine. 96% prognozira da će u idućih godinu dana nastaviti se znatan ili umjeren rast cijena. 44% ispitanika financijsko stanje svog kućanstva ocjenjuje lošijim nego prije pola godine. 33% ispitanih naglašava da jedva sastavljaju kraj sa krajem, kao što sam već spomenuo. Zbog toga smatramo da osim šta naravno prva antirecesijska mjera koju smo danas prezentirali ide u smislu zaštite rasta gospodarskog omogućuje poduzećima da više investiraju, da zaštićuju radna mjesta. Na taj način isto pomažu građanima. Moramo konkretno ovog trenutnog djelovati i pomoći hrvatskim građanima da kao što sam rekao, sa 544 kune mjesečno imaju efekt na svoj budžet što nije malo. To je otprilike, kada gledamo na razini godine, još jedna prosječna neto plaća. I na kraju, htio bih reći ono što smatram vrlo bitnim u ovom zakonu, predložili smo povećanje stope izdvajanja za drugi mirovinski stup sa 5 na 9%. Svi smo svjedoci ovih dana rasprave oko toga da je upitna mirovinska reforma ukoliko se nastave izdvajanja pod ovim pod ovim okolnostima, odnosno upitno je da li će građani koji budu odlazili u mirovinu za 15, 20, 25 godina, oni koji su se od početka upustili u drugi u drugi mirovinski stup, da li će imati mirovine kao što je to zamislila mirovinska reforma 2002. godine odnosno da li će te mirovine biti 70% prosječne njihove zadnje plaće. Ukoliko se nastavi ovaj trend rasta mirovinskih fondova koji ostvaruju prihode iz drugog stupa i ukoliko se nastavi ovo izdvajanje, to neće biti moguće i cijela i cijela ideja mirovinske reforme doći će u pitanje i na kraju ćemo opet imati izdvajanja za naše umirovljenike iz proračuna, ono što nismo htjeli kada je mirovinska reforma bila startala. Kada govorimo o tome i tu su bili komentari određenih, rekao bih, zastupnika pa i iz Hrvatske stranke umirovljenika da to nije dobro povećati izdvajanje zbog toga što je sad takvo stanje na tržištu kapitala da se može potencijalno više izgubiti. Možda da u ovom trenutku, ali definitivno dugoročno izdvajanje pod višim stopama sigurno ne može biti loše za buduće buduće umirovljenike. I s druge strane, možda će predstavnik Vlade reći da je to veliki iznos i da teško je izdvojiti 4% iz državnog proračuna, pošto mi predlažemo vidjeli ste u prijedlogu zakona da se taj dio refundira iz smanjenja izdvajanja za zdravstvo sa 15 na 8%. Ali podsjetit ću da i kad je kretala mirovinska reforma 2002. godine u jednom trenutku smo se morali odlučiti da se odreknemo 5% doprinosa za mirovine iz prvog stupa pa smo to učinili i nismo od toga stvarali problem. Znali smo naći rješenje kako bi se u proračunu novac za to našao. I na kraju reći ću još i ovo. 25 mjera antirecesijskih SDP-a ovo smatram jednu od bitnijih zbog toga što je okrenuta na konkretnu trenutnu pomoć hrvatskim građanima kojima je ona definitivno nužna i potrebna. Nadamo se da ćete ovaj zakon podržati i da će hrvatski građani rekao sam od sljedećeg mjeseca od početka primjene ovog zakona konkretno 544 kune mjesečno imati koristi i više novaca u svojem kućnom budžetu. Hvala lijepo. Josip (HSS)** Hvala lijepo. Želi li predstavnik Vlade dodatno obrazložiti mišljenje Vlade? Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče, cijenjene saborske zastupnice i saborski zastupnici. Prijedlogom izmjena Zakona o doprinosima s kojim se predviđa smanjivanje doprinosa iz plaće za 4%. Također povećanje doprinosa za drugi stup sa 5 na 9%, ali je to ujedno i prijedlog smanjivanja doprinosa za zdravstveno osiguranje sa 15 na 7%. Prema izračunu to bi bilo ipak manje prihoda državnog proračuna preko 9 milijardi kuna, a znajući i onaj prvi prijedlog od 2 milijarde i 400 i sad prijedlog koji će doći za PDV to bi već došlo preko 14 milijardi kuna, a znamo šta je to kad je već proračun donesen i što bi to značilo na prihodovnu stranu proračuna. Znači, Vlada ostaje prema svom mišljenju koje je iznijela tu. Hvala lijepo. Čuli smo dodatno obrazloženje mišljenja Vlade. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Nema. Ako ne, onda prelazimo na raspravu. Najprije ili

Poštovani potpredsjedniče, predstavnici Vlade, kolegice i kolege. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima sastavni je dio SDP-ovog antirecesijskog paketa i za razliku od prethodnog zakonskog prijedloga koji je bio usmjeren na rasterećenje gospodarstva ovaj prijedlog predstavlja zapravo SDP-ov odgovor na sveprisutno urušavanje životnog standarda hrvatskih građana. U tom smislu ovaj zakonski prijedlog ima dva primarna cilja. Prvi je povećanje neto plaća zaposlenih, dakle zaustavljanje daljnjeg pada životnog standarda i taj bi efekt bio odmah vidljiv. A drugi je povećanje izdvajanja za drugi stup mirovinskog osiguranja, odnosno za individualnu kapitaliziranu štednju i tu je riječ o odloženom efektu koji bi došao do izražaja naravno prilikom umirovljenja. Predloženo zakonsko rješenje sastoji se u preraspodjeli postojećeg ukupnog doprinosa za mirovinsko osiguranje na način da se smanji dio mirovinskog doprinosa temeljem generacijske solidarnosti i istovremeno poveća dio doprinosa za drugi stup mirovinskog osiguranja s tim da bi se dio doprinosa prevalio i na poslodavce. No, trošak poslodavca, odnosno opterećenje poslodavaca ne bi se time ni malo povećalo jer bi se istovremeno u jednakom omjeru smanjila njegova obveza s naslova izdvajanja za zdravstveno osiguranje. Ali da krenemo redom. Prema aktualnom Zakonu o doprinosima u Republici Hrvatskoj stopa doprinosa za mirovinsko osiguranje temeljem generacijske solidarnosti iznosi 15%, a za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje 5% ili ukupno se za mirovinsko osiguranje izdvaja 20% i ta je obveza u cijelosti na radnicima. Doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje iznosi 15% i u cijelosti ga plaća poslodavac. Za razliku od ove naše situacije primjeri europskih zemalja s kojima se rado volimo uspoređivati pokazuje nešto drugo. Prvo da stope izdvajanja za mirovinski doprinos i stope izdvajanja za zdravstveni doprinos nisu tako ujednačene kao kod nas, odnosno da je stopa mirovinskog doprinosa znatno veća od stope zdravstvenog doprinosa. Drugo, da doprinos za mirovinsko osiguranje djelomično plaćaju i poslodavci, a ne samo zaposlenici kao što je to eto kod nas slučaj. I treće, veći broj europskih zemalja financira zdravstveni sustav i iz poreznih prihoda, a ne samo iz doprinosa kao što je to kod nas slučaj. Dakle, klub SDP-a prilikom kreiranja ovih zakonskih prijedloga nije izmišljao toplu vodu, nego se eto rukovodio postojećim dobrim primjerima europske prakse sa ovog područja. A sada sasvim konkretno o našem zakonskom prijedlogu, odnosno o tome što zapravo SDP ovim prijedlogom želi postići. Stopa doprinosa za mirovinsko osiguranje temeljem generacijske solidarnosti smanjuje se za radnika s 15 na 7%. Ova razlika od 8% prebacuje se na teret poslodavca. Dakle, obveza za radnika smanjuje se za 8 postotnih poena, na koji način se otvara prostor da se 4% usmjeri u neto plaće, a za drugih 4% povećava se izdvajanje za drugi stup mirovinskog osiguranja. Tako se izdvajanje za individualnu kapitaliziranu štednju povećava sa postojećih 5% na 9%. Dakle, gotovo se udvostručuje. Prebacivanje 8% doprinosa za mirovinsko osiguranje s radnika na poslodavca neutralizira se na način da se istovremeno smanjuje stopa izdvajanja za zdravstveno osiguranje s postojećih 15 na 7%. Jasno, smanjenje stope doprinosa za zdravstveno osiguranje za 8 postotnih bodova imalo bi za posljedicu manjak sredstava u zdravstvenom sustavu. Međutim, to za Vladu koja zna ne bi smio biti nerješiv problem. Naime, ovaj se manjak može nadoknaditi tako da država štedi na sebi. Dalje, tako da se suzdržava od neracionalnih investicija s dugim rokom povratka. Dakle, pelješki mostovi ovoga trenutka doista nisu prihvatljivi, ali i da se oporezuju dividende. Konačno, već sam bila rekla naprijed, europska praksa potvrđuje da se zdravstveni sustav financira i iz poreznih prihoda, a ne samo iz doprinosa. I upravo su ovakve situacije, kolegice i kolege prilika da Vlada pokaže svoju kreativnost u iznalaženju modela financiranja zdravstvenog sustava, a da to ne bude preko leđa građana i gospodarstva kao što je to redovno do sada bio slučaj. I samo da pojasnimo zašto predlažemo rasterećenje zaposlenika s naslova mirovinskog doprinosa smanjivanjem stope s 15 na 17%. Zato što mislimo da mirovinsko osiguranje za generacijsku solidarnost kao tranzicijski trošak ne smije opterećivati samo radnika, taj trošak primarno bi morala podnijeti država. I na kraju ću samo rezimirati efekte predloženog zakona. Dakle, prihvaćanjem predloženog zakonskog rješenja dobili bi zapravo svi prvo, i prije svih dobili bi radnici, a to je ovoga trenutka najvažnije i to bi dobili dvostruko. S jedne strane jer bi im se smanjenjem ukupne stope izdvajanja za mirovinsko osiguranje s postojećih 20 na 16%, trenutačno povećala neto plaća za nešto više od 4% ili to je nominalno 224 kune, čime bi se u značajnoj mjeri neutralizirao negativan utjecaj inflacije i zadržala realna vrijednost plaće. Drugo, zato jer bi se bitno ili u nominalnoj svoti je to preko 300 kuna, povećala izdvajanja za 2. stup mirovinskog osiguranja, što bi osiguralo veće mirovine i dakako sigurniju starost. Svima je naime jasno da je aktualna stopa izdvajanja za 2. stup mirovinskog osiguranja od 5% premala, nedostatna i da je izravna posljedica toga što su mirovine novih umirovljenika daleko niže u odnosu na mirovine starih umirovljenika. Dalje, profitirala bi i država jer ovo nominalno povećanje prosječne radničke plaće od preko 220 kuna, ne bi otišlo u štednju, već u potrošnju jer sadašnja prosječna plaća ni približno ne pokriva potrošačku košaricu. Dakle, radnici bi samo nadoknadili inflacijom nagriženu kupovnu moć. A veća potrošnja, što se države tiče, znači i veći PDV, odnosno veći prihod državnog proračuna. Dalje, profitirale bi jedinice lokalne i regionalne samouprave jer bi se povećala porezna osnovica poreza na dohodak za otprilike 75 kuna. I na kraju, zdravstveni doprinos smanjio bi se gotovo 600 kuna. Dakle, iz ovoga se vidi da bi svi profitirali, s tim da je potrebno posebno naglasiti da ovo zakonsko rješenje ne bi imalo nikakvih negativnih posljedica po konkurentnost poslodavca, budući da se ne bi povećala cijena rada koliko bi se povećalo opterećenje s naslova mirovinskog doprinosa, isto toliko bi se smanjilo opterećenje s naslova zdravstvenog doprinosa, dakle možemo reći da ovaj naš zakonski prijedlog ima, odnosno da je potpuno financijski neutralan za poslodavca. Evo, to su naši argumenti, mi smo uvjereni da su dobri i da bi bilo dobro da ih se prihvati. I na kraju želim samo reći to da smo predlagali donošenje ovih izmjena po hitnom postupku još uoči rasprave o proračunu za 2009. godinu. Dakle, da bi se što prije pomoglo hrvatskim građanima i da se promjene koje bi izazvao ovaj zakonski prijedlog mogu ugraditi već u proračun za 2009. godinu. Nažalost, ni ovaj zakonski prijedlog kao uostalom ni svi drugi iz ovog paketa, dakle svi su oni više od 3 mjeseca gurani na začelje dnevnog reda, podsjećam da su dati u zakonsku proceduru potkraj mjeseca listopada prošle godine, dakle apsolutno pravovremeno. Vlada očito nema rješenja ili ih još uvijek ne želi objelodaniti, kao da hrvatskim građanima još uvijek nije dovoljno teško, a naša se eto rješenja ne prihvaćaju, a sve opet velim na štetu hrvatskih građana. Hvala. Hvala lijepo. U ime kluba HDZ-a, uvaženi zastupnik gospodin Andrija Hebrang. Izvolite zastupniče. Hvala lijepo štovani gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Biti ću vrlo kratak jer na prijedlog izmjena doprinosa možemo biti još sažetiji u razlozima odbacivanja sa strane kluba HDZ-a budući da su ti razlozi vrlo jasni i konkretni. Krenuti ću od početka. Dakle, prije svega, naravno omjer doprinosa mirovinskog prema zdravstvenom u Hrvatskoj je apsolutno veći u korist mirovinskog, nego u svim nabrojenim ovdje zemljama, citiram Austrija 22:7, Mađarska 26:15, Slovenija 24:13, Hrvatska kao što znamo 20:15. To naravno ima i svoje obrazloženje zašto je to tako. Prije svega, broj umirovljenika u Hrvatskoj je zbog rata i te kako veći u zemljama koje rata nisu imali, pa je zato stopa izdvajanja velika, a s druge strane, stopa izdvajanja za zdravstvo je veća nego u spomenutim zemljama. Ne zbog previsokog stupnja izdvajanja u doprinosima, nego zato što sve citirane zemlje, pa i puno šire zdravstvo financiraju 10 do 20% iz džepa osiguranika. U Hrvatskoj toga nema jer je dopunsko osiguranje u Hrvatskoj također obješeno na sustav HZZO-a, što znači za riznicu. Dakle, rizik tog dijela preuzima proračun, u svim drugim zemljama Europe, taj rizik preuzima dopunsko osiguranje koje je na tržištu. U Sloveniji je 98% stanovnika dopunsko osigurano na tržištu, o Njemačkoj, Francuskoj, Engleskoj, Italiji i tako dalje svi postoci se kreću između 80 i 90%, u Hrvatskoj na dopunsko na tržištu je osigurano 0% osiguranika, nisu na tržištu, nego su u dopunskom osiguranju HZZO-a, što znači i taj rizik pokriva državni proračun. I zato je naše izdvajanje veće. Kada će doći do promjene naravno ovisi o tome kako će se puniti proračun i koliko godina će proračun moć izdržati ovakav način financiranja zdravstvenog sustava koji je i ove godine, da vas podsjetim dobio daleko najveće povećanje financiranja na rashodovnoj strani od svih drugih stavaka rashoda proračuna. Toliko za uvod, a sada o prijedlozima. Imamo prijedlog za restrukturiranje doprinosa za mirovinsko osiguranje i za zdravstveno osiguranje. Primjedba i za jedno i za drugo je da nam nedostaje financijska simulacija modela, što znači ne vidimo u brojkama što to znači u odnosu na državni proračun, drugim riječima, dolazimo u opasnost da škodimo, a ne koristimo. Dakle, mi inzistiramo da se u drugo čitanje unese financijska simulacija modela, pa ćemo možda u tom slučaju imati drugačiji stav. Dok toga nema naš stav je sljedeći. Ako izdvajanje za mirovinski fond prebacimo sa zaposlenika na poslodavca, to nikako ne znači da ćemo zaposleniku, ne mi ne mi nego poslodavac povećati plaće. To samo može značiti da će poslodavac svoje povećano opterećenje jednostavno izjednačiti smanjenjem plaća svom zaposleniku, jer poslodavac nije dobio novi priliv sredstava, a dobio je nove obveze. I zato to ne možemo prihvatiti. Što se tiče prijedloga za zdravstveno osiguranje. Obrazloženje je još jednostavnije. Naime, ovdje se predviđa da se smanji izdvajanje za zdravstvo sa 15 na na 7%, dakle da se smanji stopa za 8%. Napominjem da je svaki postotak milijarda i 240 milijona kuna otprilike. Znači smanjuje se priliv zdravstva za preko 9 milijardi kuna. A odakle će se namaknuti taj novac za zdravstvo? Citiram: "Manjak potrebnih sredstava treba nadoknaditi štednjom u državnom proračunu u skladu s preporukama guvernera Hrvatske narodne banke, te oporezivanjem prihoda na kapital." Ja bih volio vidjeti točno prijedlog gdje ćemo na kojoj stavci uštedjeti. Ako imamo prijedlog za uštedu 9 milijardi i 200 do 9 milijardi 300 milijona kuna, ja sam spreman promijeniti svoj osobni stav, a naravno kako će naš klub u tom slučaju reagirati to ćemo se dogovoriti. Znači ne možemo sustavu zdravstva uzeti 9 milijardi i ostaviti rizik povećanja morbiditeta i mortaliteta na račun gospodarske krize. Nikako nećemo žrtvovati zdravlje i ne želimo žrtvovati zdravlje i živote naših građana na uštrb rješavanja problema krize. Nama je ipak u prvom redu zdravlje i život, a krizu ćemo rješavati drugim metodama i drugim mehanizmima. Zbog toga ne možemo prihvatiti niti ove izmjene u doprinosima za zdravstveno osiguranje. I na kraju želim dodati zaključno, jer mi više u raspravi nećemo sudjelovati, da smo u prvoj točki dali sve svoje stavove u odnosu na predložene zakone o izmjenama poreza na dobit i izmjenama poreza na dodanu vrijednost i da tome nemamo šta dodati. U odnosu na izmjene doprinosa koje su predložene u ovom izlaganju u ime kluba također smo dali svoj stav i mi doista ćemo sa užitkom slušati vaše uzajamne replike da vidimo kako ćete sami sebi opravdati ono što mi tražimo, a to je da ubuduće svaki prijedlog zakona koji zadire u poreze i doprinose ima i tablicu financijskog izračuna što to znači u brojkama na prihodovnoj, a što na rashodnoj strani, jer onda ćemo imati ozbiljnu raspravu. Bez brojaka rasprava o proračunu za mene i po mom ukusu nije ozbiljna, i žao mi je da tu nisi bili vaši vrhunski stručnjaci Grčić i Jurčić, vjerojatno ne bi podržali vaš prijedlog, ali ako bi onda bi bar imali i stručno obrazloženje. Ovako je ono izostalo. Zbog svega toga mi u ime kluba odbacujemo i ovaj prijedlog. Hvala na pažnji i dobro jutro. lijepo. Imamo najprije zahtjev predlagatelja da se, da dobije riječ. Izvolite. Uvaženi zastupnik Maras. Ispravci navoda. Najprije zastupnik Lučin. Izvolite.

takav kakav je zbog velikog broja umirovljenika. I tu se slažemo. Međutim, on je u drugom dijelu rekao da je u Hrvatskoj veliki broj umirovljenika zbog rata, što je totalno netočno. kroz povijest vidjet ćete da ratovi baš sa povećanjem broja umirovljenika nemaju velike veze. Dapače, trendovi su suprotni. Da sad to ne objašnjavam. Međutim, treba kazati povećanje broja umirovljenika u Hrvatskoj razlog taj što je HDZ proveo privatizaciju i pretvorbu, odnosno pretvorbu i privatizaciju na takav način kakav je proveo. Dakle, rješavala se jedna sirova prvobitna akumulacija kapitala gdje su poduzeća shvaćana kao nekretnine, a radnici i rad kao trošak i onda se trebalo riješiti radnika i rada kao troška da bi se došlo do nekakvog novca. I HDZ, odnosno vlade HDZ-a podržavale su takav koncept privatizacije. I danas Hrvatska ima tako veliki broj mladih umirovljenika upravo zbog toga, a ne zbog rata. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo. Ispravljam isti, potpuno netočan navod da je rat uzrok za povećanje broja umirovljenika u Hrvatskoj. Uz ovo što je iznio kolega Lučin, treba se istaknuti i to da je do povećanja broja umirovljenika došlo odmah nakon dolaska HDZ-a na vlast, jer je u mirovinu tada poslao ogroman broj Srba, zbog nacionalne pripadnosti, ogroman broj onih koji su im bili ideološki neprihvatljivi, mladih ljudi, koji su kasnije godinama bili u penziji i opterećivali mirovinski fond. Prema tome, za slom mirovinskog fonda, za težak položaj umirovljenika isključivi krivac je HDZ. Nadica Jelaš, uvažena zastupnica, ispravak navoda. Izvolite. **Jelaš, Nadica (SDP)** Uvaženi zastupnik Hebrang je rekao da će preraspodjelom doprinosa za mirovinsko osiguranje između radnika i poslodavca poslodavac biti dodatno opterećen. Neće biti dodatno opterećen, jer po našem zakonskom prijedlogu za poslodavca bi se smanjio doprinos za zdravstveno osiguranje s postojećih 15 na 7%. Dakle, za 8 postotnih poena. Očito je dakle da dio doprinosa za zdravstvo bi bio supstituiran doprinosom za mirovinsko osiguranje. Imamo sada još i prijavu, vidio sam jednu tablicu za repliku. Ivan Lučić, izvolite. Hvala lijepo. Evo htio sam samo reagirati odmah na izlaganje gospodina Hebranga. Prvo, kao što je već bilo rečeno, mi smo ovaj zakon uputili prije izrađivanja proračuna za ovu godinu i da se htjelo mogla se naći preraspodjela unutar proračuna, uštede koje su bile potrebne za provedbu ovog zakona. rekao je kolega Hebrang, a i gospodin Mladineo vezano za zdravstvo i iznos koji će biti potrebno namaknuti ukoliko se smanji doprinos izdvajanja za zdravstvo sa bruto plaće zaposlenih u Hrvatskoj. To se može napraviti preraspodjelom u proračunu izbacivanjem projekata koji nisu potrebni da se sada ove godine rade. I s druge strane uvodimo i svjedoci smo sada i reforme zdravstva koju pokušava, doduše pomalo i neuspješno uvesti aktualni ministar zdravstva, gdje će se hrvatskim građanima kroz dopunsko dodatno zdravstveno osiguranje koje je napravljeno tako da ga vrlo vjerojatno svi će biti prisiljeni uzeti. 2 milijarde kuna misli njima izvući iz džepa. Znači evo postoji način i HDZ je pokazao bez toga da s jedne strane olakša hrvatskim radnicima prihvaćajući ovakve prijedloge i ovakve zakone koje predlažemo da bi se konkretno pomoglo hrvatskim građanima kroz neto plaće, da će im uzeti na neki drugi način novac iz njihovih novčanika bez obzira na to da li će im nešto omogućiti. S druge strane bez bez obzira što nema simulacije izračuna plaće u prilogu ovog zakona, mislim da je kolega Hebrang dovoljno stručan da razumije ovo što je i moja kolegica Jelaš malo prije rekla. Znači poslodavac neće imati dodatnih opterećenja, odnosno ovih 8% koje spominje prebacivanja prvog stupa na bruto plaću neće opteretiti poslodavca, nego će ta izdvajanja ostati kao što je to bilo i do sada jer se predviđa smanjenje izdvajanja za zdravstveno osiguranje. Znači nema govora da se ne može naći prostora za uštede u proračunu, nema govora da se ima političke volje i želje pomoći hrvatskim građanima da bi se moglo naći načina da se rasterete bruto plaće hrvatskih radnika u ovom smislu u kojem smo mi to predložili, ali jednostavno uvijek je naći lako izgovor u tome da nema simulacije, nema tablice da bi se nešto onda odbilo što se može vrlo jednostavno izračunati ukoliko je mogla izračunati ispred predstavnika Vlade. Evo gospodin Mladineo je dao koliko treba preraspodijeliti tako je isto kao mogao izračunati

što se tiče kolege Jurčića i Grčića aposolutno stoji iza ovog zakona, jer smo ga zajedno u klubu svi skupa izrađivali. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Slijedi dalje rasprava u ime klubova. I ime kluba IDS-a uvaženi kolega zastupnik Damir Kajin. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, cijenjeni državni tajniče, uvažena gospodo zastupnici. Meni je krivo da ovdje nema gospodina Hebranga kada je spomenuo Markovićev model. A što je to Markovićev model? Koliko je tada prosječna plaća godine 1990. participirala, pardon prosječna mirovina u prosječnoj plaći? Čak 75,3%. Nevjerojatno ali 75,3%. Tada smo na jednog umirovljenika u Republici Hrvatskoj imali 3 radnika. I ukupni izdaci za mirovine kada gledamo u bruto društvenom proizvodu iznosili su 9,9%. Nikada prije, nikada poslije vjerojatno nikada na ovim prostorima prosječna mirovina neće biti 75,3% da budem precizan prosječne plaće. 1995. mi imamo na jednog umirovljenika 1,81 radnika. Prosječna mirovina u prosječnoj plaći 45,9%. 2000. imamo 1,36 radnika na jednog umirovljenika 37,6%. 2006. dolazimo na 40,8%, 1,4 radnika na jednog umirovljenika itd. Možda je gospodin Mamić kada je rekao ono što je rekao, na što ja imam recimo i rezerve, između ostalog mislio i na ovaj Markovićev poučak ili na ovaj detalj. No pustimo sada ovom prilikom Markovića. Ja sam od jutros rekao da IDS će apsolutno podržati Zakon o dobiti, ali na ovaj prijedlog zakona imamo određene rezerve. Najprije da se dotaknem ovih ocjena potrebnih sredstava za provedbu zakona, umanjene stope citiram: "doprinos iz 8% za osnovno zdravstveno osiguranje stvoriti će se manjak oko oko 9 milijardi kuna, manjak potrebnih sredstava treba nadoknaditi štednjom u državnom proračunu" itd.. A na strani jedan se uspoređuju Europske zemlje gdje se kaže da osim u Njemačkoj između između stope doprinosa za mirovinsko osiguranje i zdravstveno osiguranje je znatno veće u korist mirovinskog osiguranja, te se nabraja Austrija 22,8 mirovinsko 7,7%, zdravstveno osiguranje, Mađarska, ne znam Slovenija itd. Što Što želim reći? Ovo jednostavno nije '68. pa da bi ne znam bili realni i da bi tražili nemoguće. Hrvatska država je ušla u 2009. sa ogromnim problemima. Oporavak ove zemlje ili na oporavak neće trebati 10 godina kao što je rekao gospodin Vidošević predsjednik Gospodarske komore, ali ako se svijet pokrene desete, onda isto tako možemo reći da oporavak u Hrvatskoj neće biti prije 2012., 2013. godine. 2009. godine u ovoj zemlji je recesija. 2010. možda i depresija. ćemo štete, a dvanaeste, trinaeste eventualno oporavak. Daj Bože da se svijet pokrene što je moguće brže, jer će to za sobom povući i Republiku Hrvatsku. Utoliko ovaj prijedlog smanjenja 9 milijardi kuna na stavci zdravstva mene na neki način plaši, kao što me isto tako plaši kada se gospodin Sanader naprosto poigrava dvoranama koje ajde usuđujem se reći jutros sam to rekao, gotovo da vode u bankrot. Tako se kao što se Sanader ne može igrati na taj način sa dvoranama mi ne možemo igrati ni sa zdravstvom. Jednostavno si ne možemo dozvoliti to da bogati sebe mogu liječiti u inozemstvu, a da siromašni ne znam trebaju biti doma. Ja bih rekao, tu se slažem sa predlagačem da u ovom trenutku doprinosi za zdravstvo, normalno smanjenje je problem, ali sama ta sredstva za zdravstvo nisu toliki problem koliki je problem taj taj mirovinski sustav. Nije bitno kada smo mi usvojili u ovom Parlamentu taj drugi stup. I ja sam na žalost sebe prijavio tamo. Danas mi je silno krivo zbog toga, je vidim da sam na gubitku ili da bih mogao biti na gubitku kao što je vjerojatno i svima onima koji su to isto zajedno sa mnom tamo negdje 2002., treće učinili. Zašto je problem u tom sustavu? Pa zato jer je 900 tisuća ljudi pa neću reći prevareno, ali na neki način pokazalo se i kroz vrijeme oštećeno. 130 tisuća ljudi u dobi od 45 do 50 godina plus 770 tisuća mlađih od 40 godina koji su počeli izdvajati onih 5% doprinosa u drugi stup danas je slobodno se to može reći oštećeni. To je svima trebalo donijeti veće mirovine a vidimo da danas 2009. ovaj sustav njima, nama ako ne idemo u ovu zastupničku mirovinu donosi bitno manje. Na primjer, prvih 160 žena koje su počele primati mirovinu za oba stupa približno one dobivaju tisuću 660 kuna imale bi oko 400 kuna više da su ostale samo u prvom stupu. Oni koji bolje zarađuju ili bolje rečeno ovako što bolje zarađuješ to će ti penzija vis a vis ovog drugog stupa biti manje. Pa tako, ako netko zarađuje 15 ili 16 tisuća kuna on će de facto imati 40% manje nego da je ostao u prvom stupu. Na primjer, ako bi taj sa tom plaćom imao 6-6,5 tisuća kuna zbog drugoga stupa de facto ima 40% manju mirovinu. To je problem. Nije to znači problem zdravstveno osiguranje i to se mora što je moguće prije kroz neki način promijeniti. Jasno je da bi svi mi u ovoj zemlji voljeli plaćati što je moguće manje bilo da je riječ o PDV-u, bilo da je riječ o doprinosu za mirovine, za zdravstvo itd. ali opet se vraćam na onih 9 milijardi kuna glede zdravstvenog sustava da li je to naprosto u ovom trenutku realno nadoknaditi određenim preraspodjelama. Ja se bojim da to jednostavno nije moguće zato jer bi samo danas predložene preraspodjele u konačnici to bi bilo više milijardi iznosa. Netko je spominjao čak čini mi se 12 do 13 milijardi koji bi osjetio proračun na ovaj ili onaj način. S druge strane, ako imamo na umu da su svi proračunski kapaciteti znači grada Zagreba plus 130 gradova, plus četristotinjak općina, plus 20 županija, plus države Hrvatske 2007. iznosili 145 milijardi kuna. Ne računam ovdje izvanproračunske fondove kao što su Hrvatske ceste, Hrvatske auto-ceste, Hrvatske vode, onda se od tih 145 milijardi kuna 2007. za kapitalne investicije preraspodijelilo 9 milijardi kuna. Prema tome, postavlja se pitanje gdje pronaći onda iznos iznad tih 9 milijardi kuna. A ako ne investiramo u te kapitalne investicije od kojih je veliki broj pogrešno zacrtan i osmišljen onda će zasigurno biti i manji bruto društveni proizvod u ovoj zemlji. Jasno je da nama nisu potrebne bile ove dvorane kao što nam nisu potrebni neki mostovi za Pelješac ili ne znam šta, možda nam nisu potrebne ni neke sanacije koje idu prema nekim sustavima koji iz godine u godinu više dobivaju no što privrede, ali moramo isto tako voditi računa i o brodogradilištima i o svima ostalima. Mi smo za ove dvorane ugovore potpisali na 3 milijarde kuna. Kada kroz javno privatno partnerstvo izvođačima platimo najam itd. te dvorane nas će koštati 6-7 milijardi kuna. Pa samo Zagrebačka Arena koja je koštala 644 milijuna kuna kroz 28 godišnji zakup pazite koji podnose 55% Vlada, 55% grad Zagreb u konačnici će ta dvorana ili INGRA-i donijeti milijardu 820 820 milijuna kuna. Da li je netko naprosto o tome spreman progovoriti otvoreno ili nam doista treba ova šutnja kada premijer najavljuje još jedan rukometni dom. Ja sam uvjeren da će do promjene vlasti na narednim parlamentarnim izborima doći. Mislim da to nije sporno, ne samo što bih ja to volio nego što će se to i dogoditi. Da li će to biti 2011., da li će biti na nekim prijevremenim izborima to ostaje da se vidi ali ja mislim da niti vladajući na takav način danas HDZ ne smiju milijarde kuna usmjeravati u nepotrebne investicije niti mi u opoziciji smijemo predlagati prijedloge koje ne bi mogli ostvariti ili ispuniti da smo u poziciji vlasti. I to je naprosto ja bih rekao istina. Ono što mi kada je riječ o mirovinskoj reformi predlažemo rekoh da su prvi gubitnici ovih 160 žena, za njima sad uskoro još tisuće i tisuće onih koji su u to ušli. Ali gledajte, gdje je tu problem. Problem je u tom neravnopravnom načinu obračuna mirovina osiguranicima znači koji su prešli u drugi stup a da to nisu morali a koji sad gube dodatak na mirovinu koji dobivaju oni koji su u prvom stupu. Za 2009. to iznosi taj dodatak 26,4%. 26,4%. I zato mi u klubu IDS-a nama je drago da se razgovara o ovome zakonu. Tražimo da se u Vladi, u ovdje Saboru razmotri mogućnost za promjenu formule za izračun osnovice iz prvog stupa, dakle na 15% doprinosa koji i dalje uplaćuju u taj prvi stup a sad nemaju pravo na dohodak ili mogućnost da se ti ljudi koji su u tom drugu stupu zakinuti ponovo vrate u prvi stup. Ja smatram da bi nove generacije umirovljenika koje su mogle birati između ostanka u prvom stupu ili prelaska u drugi stup, znači rođeni prije 62. trebali trebali imati obračun mirovine na slijedeći način. Znači, za uplate 15% doprinosa da tri četvrtine mirovine sa povećanjem za dodatak na mirovinu a ovih 5% ili za uplate 5% doprinosa što je jedna četvrtina mirovine po propisima koji vrijede za drugi stup. Na taj način mislim da bi se eto neutralizirala ova ova nepravda kojoj za početak svjedoči ovih 160-tak žena a kasnije će i mnogi drugi. Ali sam isto tako duboko uvjeren kao što je država morala donijeti radi radi "mira u kući" Zakon o obeštećenju umirovljenika jednako tako morat ćemo ispraviti i ovu nelogičnost tog drugoga stupa. Sve u svemu, nama je drago da se taj Zakon pojavio sada o doprinosima u proceduri. Mi podržavamo podržavamo da ide on u drugo čitanje ali kao što rekoh imamo i određene primjedbe. Hvala lijepo. Imamo prijave jednog ispravka navoda. Uvaženi zastupnik Šime Lučin. Izvolite. **Lučin, Šime (SDP)** Zahvalio bih kolegi Kajinu što će podržat da ovaj prijedlog zakona ide u drugo čitanje. Ispravio bih dva kriva navoda. Prvo bih ispravio krivo citiran grafit sa Sorbone '68. koji su studenti napisali. On nije glasio "Budimo nerealni, tražimo nemoguće", nego "Budimo realni, tražimo nemoguće". … /Upadica se ne čuje./… Ne, ali vi ste rekli nerealni, gospodine Kajin. Onda je bio lapsus.

ovako kako su postavljeni. Ali ovaj zakon i 25 drugih zakona i mjera koje SDP je predložio i koji će predložit, podrazumijeva da se i restruktuira restruktuira proračun odnosno da se napravi rebalans proračuna, jer ovo se ne bi moglo provest bez novog proračuna. E sad, postavlja se jednostavno pitanje da li je ova Vlada spremna napraviti nešto na uštedama. Mi smo u Hrvatskoj zaboravili jednu veliku rezervu, a ta rezerva se zove reforma državne uprave pa mi ipak imamo ako ne šire, ono barem u okruženju najskuplju državu itd., itd. Dakle, da, kad se gleda s ove pozicije proračun je prekapacitiran, ali kad se imaju na umu mjere koje predlažemo on nije prekapacitiran i ima rezerve. Hvala lijepo. U ime predlagatelja uvaženi zastupnik gospodin Maras. **Maras, Evo, ponukan sam se javiti nakon izlaganja gospodina Kajina. Drago mi je što će podržati da ide zakon u drugo čitanje i da se eventualno još neke nedoumice pokušaju razjasniti do tog drugog čitanja. dva osnovna segmenta zakona, odnosno reforme koje su potrebne da budu napravljene da bi se zakon i da bi se ovaj manjak u proračunu od 9 milijardi što manje osjetio. Prva reforma je naravno zdravstvena reforma. Mi moramo naći nove modele financiranja zdravstva. Zdravstvo se ne može samofinancirati na način na koji se do sada financirao, a to je iz doprinosa koji ide na bruto plaću radnika odnosno od strane poslodavca. To Hrvatska možda još jedina u svijetu ima tako riješeno. Moramo naći nove modele i sustavno riješiti financiranje zdravstva i mi tu predlažemo isto neke nove stvari. Može se ići na financiranje zdravstva kroz povećavanje prihoda u proračunu od oporezivanja prihoda od imovine. To se može napraviti i mogu se naći dodatni izvori za financiranje zdravstvenog sustava. S druge strane, mirovinska reforma. Pa cijela poanta mirovinske reforme odnosno i ovog našeg prijedloga da se poveća izdvajanje sa 5 na 9% je da i novi umirovljenici za 15, 20, 25, 30 godina ne budu financirani iz proračuna. Da se tu napravi prostor kako bi se moglo kasnije financirati iz štednje građana, mirovine, odnosno na svaku izdvajat cijeli život, cijeli svoj radni vijek za svoju mirovinu, a da ne pada kasnije njegova mirovina na teret proračuna. I to je poanta i mislimo da treba ići na povećanje toga izdvajanja kako se ne bi desilo to da onda opet za 20, 30 godina imamo financiranje mirovina kao što je to sada. Moram upozoriti i to naravno smatramo izuzetno bitnim i zbog toga predlažemo ovo povećanje sa 5 na 9%, da su protekle godine vrijednosti mirovinskih fondova odnosno imovine umirovljenika pale. Mi smo cijelu godinu uplaćivali i umjesto da se poveća vrijednost mirovinskih fondova ona je pala i iznosi otprilike 3 milijarde kuna manje nego samo da se nominalno zbrojilo izdvajanje iz plaća hrvatskih radnika. Kada bi se tako nastavilo nekoliko godina, definitivno bi bila upitna mirovinska reforma. I mi smatramo da to izdvajanje treba povećati. To je izdvajanje također za budućnost. Ne samo za budućnost hrvatskih radnika, nego za budućnost hrvatskog proračuna zbog toga što ukoliko to neće biti dostatno za isplatu dostojne mirovine, a ona bi trebala biti ne kao što je danas ispod 40% prosječne plaće, nego 70% prosječne plaće, onda će se opet morati refundirati razlika između toga iz državnog proračuna. I zato smatramo da ovaj zakon i preraspodjela unutar proračuna i nalaženje novih prihoda unutar proračuna mora biti jedina alternativa ove Vlade. Ne može se samo gledati na način koliko će faliti, a da se nema vizije što će se dešavati narednih 5, 10, 15 ili 20 godina. Kao što sam rekao i 2002. smo mi odjednom morali reći da 5% ćemo izdvajati u drugi stup. I do tada se 20% izdvajalo za umirovljenike direktno iz plaća, ali se država 5% odrekla za budućnost odnosno za reformu mirovinskog sustava. I kada govorimo o ovih 9 milijardi kuna manje što se tiče izdvajanja u proračunu, znači sa bruto plaća hrvatskih radnika vezano za zdravstveni doprinos, pa neće taj sav novac negdje nestati, ispariti. Naša procjena je da će otprilike hrvatski radnici dobiti 4 milijarde kuna neto više novca tijekom godine. Od tih 4 milijarde kuna pa neće to ljudi spremiti u čarapu, nemaju oni novca da štede. Njima taj novac treba za svakodnevni život. Vjerojatno će se kroz PDV vratiti milijarda kuna. Vratit će se kroz povećanu potrošnju, kroz zapošljavanje drugih ljudi itd. Znači, očekujemo da će se sigurno 2 milijarde kuna vratiti odmah direktno kroz povećane druge porezne prihode. Tako da nije samo crno-bijela situacija kao što se uvijek, i to mi je žao što Vlada nikad ne napravi simulaciju, što se može očekivati sa druge strane prihoda od poreza. Oni naprave samo, numerički zbroje koliko je to manje 7% zdravstvenog doprinosa i onda kažu 9 milijardi kuna. Ja kažem da će se po osnovi drugih poreza sigurno prihodovat više od 2 milijarde kuna ako se ovaj zakon Tako da moramo sagledati situaciju iz svih kutova da bi mogli donijeti na kraju krajeva konačni sud. Moram na kraju reći da ovaj da ovaj zakon naravno koji pomaže direktno da hrvatski građani lakše prebrode ove krizne trenutke, ide za dvije strukturne reforme. Jedna, koja je počela 2002. godine, a zove se mirovinska i jedna, koja nažalost neuspješno počinje već dugi niz godina i sada je opet neuspješno počela, a zove se zdravstvena. Mi moramo naći drugačiji model financiranja zdravstvenog sustava, jer ovaj jednostavno više nije održiv. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Prelazimo na pojedinačne rasprave. Prvi se za raspravu prijavio uvaženi zastupnik kolega Davor Bernardić. Izvolite, kolega. **Bernardić, Davor (SDP)** Poštovani potpredsjedniče. Pa na početku moram reći da nije bilo lako 1.1.2002. zarezat u bolan mišić i povećat izdvajanja tj. usmjerit izdvajanja u drugi mirovinski stup. Ali to su državnički potezi, to su reformski potezi. Oni razlikuju državnike od onih koji voze u istoj trasi cijelo vrijeme i zato je to trebalo napraviti. No međutim, tad je to što je napravljeno nije dovoljno. Nastavak reforme je nužan, a to pokazuju i svjetski trendovi. S tom reformom se nije izmišljala topla voda već je ona primjer slijeda najboljih europskih u praksi. Dakle, Hrvatska tu nije izuzetak niti bi smjela biti. I sa tom reformom je nužna intervencija u dijelu povećanja izdvajanja za obvezan drugi stup. No međutim, to ne dolazi preko noći, dolazi s vremenom i trebalo je doći u zadnjih pet godina. Na žalost nije došlo. Efekti starenja stanovništva ne samo hrvatskog već i europskog umanjuju mogućnost isplate mirovina na temelju generacijske solidarnosti i to je bio glavni razlog zašto su se europske države odlučile za oblik štedno-rentnog oblika osiguranja, odnosno isplate mirovine nakon određene faze štednje. I takav oblik osiguranja mi imamo i danas. Ono što ne može veseliti je znači jučerašnji novinski članak po kojem će umirovljenici zbog slabih izdvajanja, odnosno zbog loših poslovanja mirovinskih fondova imati manje mirovine 2035. ako se sad ovakav trend nastavi. Ja se nadam da neće. Znači, nemojmo bit tu katastrofičari. Znači, ako se ovakav trend nastavi da će imati 2035. manje mirovine. E sad, razlog za to isto tako snosi država. Država propisuje i regulira mehanizme kuda ti mirovinski fondovi mogu ulagati. Ja ću vas samo podsjetiti da sam kad sam pričao o Izvješću Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga u ovom Visokom domu rekao da je HANFA svojim pravilnikom

iz investicijskih fondova gdje su držali dio sredstava, srušili su cijenu likvidnih dionica. Nakon toga tržište se počelo urušavati, a sve nakon, nešto nakon prodaje HT-a. Dakle, proces raspada špekulativnog balona time je ubrzan i ukoliko se ne uspostave mehanizmi za nadzor poslovanja mirovinskih fondova, ukoliko se ne uspostavi zakonska osnova, zdrava zakonska osnova upravo da svoja sredstva plasiraju kako bi u budućnosti donijela dobit onima koji trebaju od njih primati mirovinu mi nećemo biti u dobroj situaciji pogotovo umirovljenici koji će iz tog fonda morati ostvariti dobar dio kolača svoje mirovine. No međutim, to je svjetski trend, europski trend i treba ga slijediti i stoga i ide ova nadopuna. Naš je prijedlog da država mora štediti. Ovim prijedlogom država jednostavno mora štediti. Poslodavca ova reforma, ovakav prijedlog zakona ne košta ništa, a radnik je dvostruko u plusu. U startu će imati veću plaću od 550 kuna, a sutra će imati veću mirovinu zbog većeg izdvajanja za drugi stup. danas koju pokušavamo sublimirati bez obzira na trošak državnog proračuna od 9 milijardi ove reforme je slijedeća. Država mora uštediti ako želimo danas osigurati veće plaće i sutra veće mirovine. Bez državne štednje u dugom roku neće biti većih plaća i većih mirovina i toga svi trebaju biti svjesni. To nije pamet koju prosipaju političari SDP-a. To je pamet koju su prosuli brojni ekonomski analitičari i znanstvenici ekonomske teorije. Država mora uštediti ako želimo veće mirovine i plaće. I na kraju, samo bih rekao da podrškom naša tri zakona danas podržavate tri stvari. Podržavate veće plaće odmah, niže cijene osnovnih stvari odmah za naše građane koji to neophodno trebaju. Podržavate više investicija u kratkom roku, u roku od godinu, dvije dana i podržavate veće mirovine sutra za sve naše buduće umirovljenike. Hvala. Hvala lijepo. Imamo jednu prijavu za repliku, uvaženi zastupnik Željko Franić. Izvolite. Zdenko, Zdenko. Da.

vrijednost većine fondova što se uostalom može pratiti i iz trendova indeksa Zagrebačke burze Crobexa koji uz manje ili više, veće varijacije kontinuirano pada još od negdje ožujka 2007. godine. Dakle, daleko prije nego što je ovaj balon hipotekarnih kredita uzrokovao globalnu krizu prvo u Americi, a onda svjetsku. Međutim, još je interesantnije promatrati i trendove mlađeg bratića od CROBEX-a, dakle indeks CCROBIS koji se odnosi na Vladine obveznice, a koji kontinuirano pada od 23. studenog 2003. godine kada je koalicijska Vlada izgubila izbore i od tada taj CROBIS, dakle indeks obveznica, indeks povjerenja u Vladinu mogućnost plaćanja i alimentiranja gospodarstva neprekidno pada tako da od vrijednosti 102 je danas na svega 86. fini ovako lijepi trend što znači da je totalno nepovjerenje u Vladine obveznice, a dakle i gospodarsku politiku. lijepo. Odgovor na repliku, kolega Bernardić. upravo jedan od većih problema. Nedavno smo bili svjedoci da se država upravo kod istih tih mirovinaca koji su ostvarili velike gubitke zbog sloma tržišta kapitala, a opet zbog nepovjerenja građana prema tržištu kapitala koje ubrzali su potezi Vlade. Znači da se država zadužila za novce, za kamatu da otplati kamatu državnih obveznica. To otprilike izgleda ovako. U Mirovinskom fondu koji ulaže u obveznice koji ima sto kuna on investira u obveznice i računa s prihodom od 107 kuna. Država posudi tih 107 kuna od njega i kaže vratit ću ti još tih 6 kuna na 107 kuna. Ukupno mirovinski fond računa se 113 kuna, ukupno država je uzela 113 kuna, država je 113 kuna potrošila, mirovinski fond samo računa s parama koje nema. Evo. Hvala. Dalje se za raspravu prijavila uvažena kolegica Nada Čavlović Smiljanec. Izvolite. **Čavlović Smiljanec, Nada (SDP)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, državni tajniče sa suradnikom, kolegice i kolege. Pa klub zastupnika SDP-a kroz izmjene poreznih zakona te Zakona o doprinosima ponudio je rješenja koja bi trebala ublažiti prije svega udar gospodarske krize na standard građana, ali i rasterećenje gospodarstva te poticanje postojanih aktivnosti. Tijekom 2008. godine došlo je do pada plaća, velike inflacije koja je u srpnju mjesecu iznosila čak 8,4% i bila je najviša od kada se stopa inflacije mjeri indeksom potrošačkih cijena. Povećanje cijene energenata i prehrane, odnosno visok rast, cijena osnovnih životnih namirnica pogodilo je prije svega obitelji sa prosječnim i one sa nižim primanjima. U Republici Hrvatskoj, čuli smo to od kolege Marasa, jedna trećina domaćinstva jedna sastavlja kraj s krajem. Procjenjuje se da u Hrvatskoj ima oko 720 tisuća siromašnih. Od ove godine cijena plina za kućanstvo porasla je za 20%, što će opet najviše pogoditi one s malim i prosječnim primanjima. Prvi na udaru krize našli su se građani. SDP je tijekom prošle godine upozoravao i nudio rješenja kako bi se ublažio udar krize na standard građana, ali Vlada naše prijedloge nije prihvaćala i ponašala se kao da kriza ne postoji, kao da se sve ovo događa negdje drugdje, a ne u Hrvatskoj. Nije nudila rješenja, što je bila dužna, tako se ponaša i danas. Jedina mjera koju je ponudila tijekom 2008. godine bilo je osnivanje Povjerenstva za praćenje cijena, međutim što se dogodilo sa tim povjerenstvom, gdje je ono danas, to danas više nitko i ne spominje. Ali moram vam priznati, Vlada je ipak nešto poduzela, donijela je tijekom ove godine tzv. zdravstvenu reformu koja se provodi opet preko leđa hrvatskih građana i to onih koji nemaju, ali tko im je kriv što su siromašni i bolesni. U tzv. zdravstvenoj reformi morati će sudjelovati i umirovljenici koji će ovisno o visini svoje mirovine plaćati doprinos. I upravo zato što Vlada ništa ne čini da zaštiti životni standard građana predlažemo da se ovim izmjenama Zakona o doprinosima poveća neto plaća zaposlenika kao i izdvajanja za drugi mirovinski stup, stup individualne kapitalizirane štednje. To bi se postiglo preraspodjelom doprinosa za mirovinsko osiguranje iz prvog stupa na način da poslodavac preuzima plaćanje 8% doprinosa, a ostalih 7 bi teretilo plaće zaposlenika, odnosno plaćalo bi se iz plaće zaposlenika. Nadalje, predlaže se povećanje izdvajanja za drugi mirovinski stup, individualne kapitalizirane štednje sa 5 na 9% što bi također plaćao zaposlenik iz plaće, tako da bi ukupna stopa mirovinskog doprinosa koja se plaća iz plaće zaposlenika umjesto dosadašnjih 20 iznosila 16%. Istovremeno, stopa doprinosa za zdravstveno osiguranje smanjuje se za 8% sa 15 na 7. Ovakvom preraspodjelom doprinosa, plaće zaposlenih bi porasle za 4%, znači u neto iznosu oko 224 kune, a istovremeno ne bi došlo do povećanja cijene rada te poslodavci ne bi imali nove troškove. Povećanje izdvajanja za 2. mirovinski stup individualne kapitalizirane štednje je neophodno. Mirovine umirovljenika koji primaju mirovinu iz 2. stupa, njih oko 150 već sada su manje za više od 500 kuna, u odnosu na one koji mirovinu primaju iz prvog stupa. Te razlike će ubuduće biti veće, ali Vlada ovdje ne nudi nikakvo rješenje. Ili ne zna za taj problem, ili ju se taj problem ne tiče. Moram reći da su se s tim problemom bile suočile i druge zemlje koje su to riješile na način da njihovi umirovljenici primaju mirovinu iz 1. stupa. I na kraju, ono što je važno naglasiti, da bi uslijed smanjenja doprinosa iz plaće, te zbog toga i povećanja dohotka, odnosno veće osnovice za oporezivanje došli do povećanja poreznih prihoda sa osnove poreza prireza na dohodak koje pripadaju jedinicama područne i lokalne samouprave. To su samo neki od razloga koje sam navela zbog kojeg smatram da bi ovaj prijedlog zakona trebalo prihvatiti. Hvala lijepa. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo. Dalje se za raspravu prijavila uvažena kolegica Brankica Crljenko. Izvolite. Nema je. Gubi pravo za raspravu. Slijedi rasprava uvaženog kolege Davorka Vidovića. Kolegice i kolege, gospodine predsjedniče. Ja ću se pokušati kratko osvrnuti samo na članak 3. ovog prijedloga zakona koji očigledno i iz rasprava koje su se do sada vodile na ovu temu izaziva i ponajviše pozornosti, a po prilici i interes javnosti se sve više okreće prema jednom pitanju koje nas neminovno čeka i s kojim ćemo se morati suočiti. Ova, ona ili treća ili četvrta Vlada jer je riječ i o projektu koji traje već, evo četvrtu Vladu. Naime, riječ je o konceptu mirovinskoga sustava koji je uspostavljen, ili se počeo uspostavljati prije točno 10 godina. Podsjećam, '99, godina je bila godina kada je započela ozbiljna mirovinska reforma u Republici Hrvatskoj, po prilici ono isto vrijeme kada su počele mirovinske reforme i u drugim europskim zemljama iz sasvim praktičnih razloga. Naime, sustavi, mirovinski sustavi u Europi su se urušili naprosto i financijske obveze s jedne strane i financijska neodrživost tog sustava, a s druge strane niske razine mirovina su dovele do toga da su se počela tražiti najbolja rješenja da se problem dugoročno pokuša riješiti na neki drugi način. Te godine, dakle govorim o vremenima Matešine HDZ-ove Vlade, tako da ne bi bilo nikakve zabune kada je riječ o tome da se nešto brani ili napada samo zato što se događalo u ovom ili onom mandatu. Pitanja su preozbiljna i nadilaze neusporedivo mandate samo jedne Vlade, ali su rješenja koja se, rješenja, potezi, aktivnosti, promjene zakona koje se događaju u pojedinim mandatima dugoročno onda mogu ubrzavati ili usporavati pojedine procese i očekivanja koja se u tom sustavu mogu dogoditi. Ovih dana u medijima se pojavio, a vidim i kod jednog dijela naših kolega se pojavila jedna katastrofična najava koja prijeti tome da na brzu ruku donesemo i određene zaključke. Kaže obmana drugog stupa, mirovine niže 25%. Po prilici, evo i u ovim raspravama čujemo taj tip diskusije koji nije loš kao upozorenje, ali ni u kom slučaju ne bi smio dovesti do krivoga zaključka. da se kvalitetno, argumentirano, stručno procijene efekti i učinci mirovinske reforme u cjelini, posebno onoga što smo implementirali 2002. godine, od 1. siječnja, dakle uvođenje trodijelnog mirovinskog sustava, zato je potrebno puno više ozbiljnije analize od onoga što se na brzinu u medijima, na temelju 150 mirovina žena koje su otišle u prijevremenu mirovinu, dakle nakon 5 godina kapitalizacije može i smije uopće dogoditi. Napominjem da ne bude nikakve zabune, ovih 150 žena da to prvo apsorbiramo, nikako nisu smjele uzimati i odabirati II. stup. To je bila ozbiljna pogreška, i mogu podsjetiti da su tadašnji kreatori reforme i oni koji su imali obvezu obavješćivati ljude upozoravali da se u sustav kapitalizirane štednje mirovinske ne treba ići, iako su pravo imali oni koji su bili u životnoj dobi između 40-te i 50-te godine, ne trebaju ići oni koji ne misle najmanje još 15-tak godina raditi iako nemaju visoke prihode, visoka primanja. Dakle, činjenica da su neke žene svega 5 godina bile u mirovinskom sustavu su dovele do toga da su njihove mirovine iz II. stupa, da sada iznose svega 60 kuna, u tih 5 godina je toliko njihova mirovina iz I. stupa. Što se još dogodilo? Mislim da objasnim to da ne bude zabune. Razlika između onih koji su dakle mirovinu ostvarili samo u I. stupu i oni koji su otišli u II. stupu, mislim na ovih 150 žena je dakle 30 kuna. No međutim šta se drugo desilo. Desilo se da smo intervenirali kao država u nekoliko navrata u I. stupu. Prvi puta smo intervenirali kada je 2007. godine, kada je došlo do smanjenja da tako kažem penaliziranja odlaska u prijevremenu i starosnu mirovinu, što se nije odnosilo i na mirovine koje se ostvaruju iz II. stupa, sa nekih 25% na svega 9% je iznosio taj, to penaliziranje je dovelo do povećanja mirovina iz I. stupa, ali ne i onoga koji se koji se odnosi na ove koji idu iz II. stupa, a riječ je isključivo o privremenim, dakle invalidskim mirovinama i to za žene. I druga stvar koja se dogodila prošle godine, kao što znadete, je započela isplata dodatka na mirovine novih umirovljenika i ukupno su sada dakle mirovine za tih 150 žena 400 kuna niže negoli što bi bilo da su ostale u I. stupu. E to je sada ova jedna priča koja nije dobra za donošenje generalnih zaključaka. Za donošenje generalnih zaključaka treba imati u vidu projekcije koje se tiču onoga što će se dogoditi za 15, 20 ili 30 godina. Prvo što treba reći, niti ja ovdje zagovaram niti a priori branim. Mislim da ćemo ozbiljno morati razgovarati o tome što ćemo napraviti u mirovinskom sustavu, ne branim II. stup, ali mislim da svi izračuni, naravno pod pretpostavkom da ne dođe do opće kataklizme u svijetu i da se čitav sustav fondova, fondovske industrije ne uruši, burze ne propadnu, itd. To je jedna krajnje katastrofična vizija. Ako bi došlo do tih dramatičnih promjena, onda propadaju mirovine i u I. stupu, i u II. stupu. Onda se sustav mijenja, itd. Ali pod pretpostavkom da se generalno stvari neće bitnije mijenjati, II. stup će sasvim sigurno osigurati onima koji će primati dvodjelnu mirovinu, višu mirovinu. E sad kada? Ako bi ostali na 5 postotnom izdvajanju, kao što je slučaj sada onda bi se to moglo desiti tek 2035. godine kao što pokazuju neke analize. To je naravno nedopustivo. SDP sa ovim svojim prijedlogom ide zapravo na ono što je bilo obećano i što je bilo sastavni element uvođenja mirovinske reforme kao trodjelnog sustava i kada se planiralo da se mirovinska izdvajanja za II. stup postupno povećavaju svake godine za 1% do 10%. Kako je već prošlo 7 godina otada, a izdvajanja su ostala na razini od 5%, izvjesno je da te mirovine iz II. stupa nemaju šanse se povećati i da će bitno zaostajati za mirovinama iz I. stupa. To je velika nepravda, to nije pošteno prema ljudima koji sada rade. To je ozbiljan društveni problem. To nije više stvar samo politike. I zato je neobično važno da se shvati da se, ako se ne može u ovoj godini ići na ovo što mi sada predlažemo, barem počne od sada svake godine za 1% povećavati udio izdvajanja za II. stup ukoliko ne želimo da imamo potpuni kolaps mirovinskog sustava i nekakve, ako hoćete, i Ustavne jednakosti ljudi koji će se naći u strahovito različitim režimima i sa različitim primanjima bez obzira kako i na koji način štedjeli. To meni crveno svijetli? Onda moram zaključiti. U svakom slučaju, ja vas molim kolege, to mi ćemo sad biti zastupnici pa ćemo otići. Nemojte da se desi da za 10 godina, da nas naša djeca, naši prijatelji itd., susjedi da nas proklinju, propituju o našoj odgovornosti što ste vi to radili zaboga, bili vi oporba ili pozicija, njima će to biti sasvim svejedno, ukoliko im ne osiguramo u ovom trenutku nešto što će garantirati iole pristojan život. Bez povećavanja u II. stup budite sigurni imat ćemo katastrofu u mirovinskom sustavu, to je izvjesno. Hvala lijepo. Dalje se za raspravu prijavio uvaženi kolega zastupnik Mirando Mrsić. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče. Pa evo pred nama je zakon koji smo htjeli pomoći građanima Republike Hrvatske, očito vladajuća većina nema čak ništa ni reći za protiv ili za taj zakon, a očito da im nije u interesu dobrobit građana Republike Hrvatske. Mi smo ovim zakonom htjeli da građani Republike Hrvatske imaju više novca u svojoj i da mogu bolje i mirnije preživjeti ovu 2009. godinu, za koju očito vladajuća većina nikako da kaže da je godina recesije i da ulazimo u recesiju. Valjda će konačno netko reći onu staru istinitu, a znači "Car je gol". Konačno će valjda netko krenuti u to da objasni narodu u Hrvatskoj da smo u recesiji i da novaca nema. Cijelo vrijeme se pokušava noimputirati da mi namjerno radimo rupu od 9 milijardi u proračunu jer mi smo tako neodgovorna oporba pa ona mi milimo da možemo možemo predložiti što hoćemo. Mi smo jasno u našim dokumentima ako ste dobro pročitali rekli način kako će se taj dio nadoknaditi, a osim toga očito da ova Vlada ne zna nikakav drugi način nego uzeti novce iz džepova građana Republike Hrvatske. imate 5 milijardi kuna rupu u proračunu. To ste odlučili nadoknaditi oporezivanjem građana tzv. dopunskim osiguranje, a evo sada je poskupila benzin. Svugdje u svijetu nafta pada, pojeftinjuju cijene benzinskih derivata, samo u Hrvatskoj u posljednjih mjesec dana je dva puta raslo. Prema tome, očekujemo da će još nešto u ovoj zemlji poskupiti samo da se proba popuniti proračunska rupa. Kada govorimo o ovih 9 milijarda zdravstvo samo po sebi ako mu date i 27 milijardi, ono će 27 milijardi potrošiti. Reforma koja je pokrenuta nije reforma nego je u principu samo način kako popuniti fiskalnu rupu u proračunu, a da je prava reforma onda bi reforma krenula od strukturnih promjena i u strukturnim promjenama u zdravstvu sa sredstvima koja imamo na raspolaganju moguće je osigurati dobru zdravstvenu zaštitu i unapređenje zdravlja građana Republike Hrvatske, jer u ovom trenutku mi živimo 4 godine manje, nego naši sugrađani, odnosno ući ćemo u tu Europsku uniju. Znači 4 godine kraće živimo, a razlog tome je zdravstveni sustav koji ne odgovara nikome niti pacijentima, a niti liječnicima. Reforma zdravstva koja to nije reforma je išla za ciljem da kao onda kada imate čopor vukova koji tjeraju ovce u tor, tako je krenula i ova ministrova reforma Milinovićeva reforma. Ustrašila je cijeli narod, da evo morate se osigurati, morate dati novce, jer nema drugog načina, jer ćemo vas oporezivati u svemu onome u čemu kada krenete u zdravstveni sustav, ako krenete korak prema zdravstvenom sustavu eto vas na 15 kuna. Prije se liječniku išlo bez 15 kuna, bilo se išlo bez novčanika, a sada se ide sa novčanikom. Kažu da to nismo jedini i da to postoji u Francuskoj, da u Francuskoj se isto tako plaća prvi dolazak liječniku. Određeni dio da. Ali se ne plaća onaj drugi dio kada idete u bolnici. U Hrvatskoj se plaća i taj dio. Zašto Francuzi tako misle? On i misle da ako netko već ide u bolnicu, onda je taj netko stvarno bolestan, pa prema tome ne treba ni plaćati. U Hrvatskoj morate platiti kad idete i bolnicu. Prema tome, ako hoćete diskutirati replicirajte. Nemam ja ništa problema da se nas dvoje repliciramo. Prema tome, ali nemojte dobacivati, mislim da nije prirodno. Učili su vas doma da drugačije se ponašate. Prema tome, zdravstvena reforma je nešto što je moguće i sa čim je moguće novce sačuvati i sa čime je moguće dovesti da Hrvatska ima zdravstvo kakvo zaslužuje i da ima zdravstvo kakvo mu treba. Ono što u zdravstvu će se sada još događati, a što je isto tako pred vratima, je da će naši osiguranici dobivati slabiju zdravstvenu zaštitu jer se uvodi famozni DTE sustav koji primjerice evo u mom području za liječenje akutnih leukemija predviđa 16 tisuća kuna. sa 16 tisuća kuna vi ne možete moderno liječiti niti jednog pacijenta. Prema tome, ako je to ušteda onda ja tu uštedu ne prihvaćam. Ako govorimo o racionalizaciji, onda se racionalizacija mogla napraviti na drugi način, a ne na ovaj način. Mi smo predložili ovim zakonom da se građanima Republike Hrvatske ostavi dio sredstava u u džepu i da se tim sredstvima mogu preživjeti bolje ovu godinu. Očekujemo osim benzina još više poskupljenje, a kada govorimo o zdravstvu ja očekujem da će polica zdravstvenog osiguranja vrlo brzo narasti jer neće biti dosta novaca za pokriti rupu u proračunu. Hvala lijepo. Imamo jednu prijavu ispravka netočnog navoda. Uvaženi gospodin zastupnik Stjepan Milinković. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Kolega Mrsić je netočno naveo da reforma zdravstvenog sustava nije reforma i da je ona ustrašila cijeli narod. Želim reći da da je po ocjeni Svjetske zdravstvene organizacije po dostupnosti i kvaliteti ovom prilikom ponoviti Hrvatska na vrlo visokom 30-om mjestu. A glede dopunskog osiguranja isto je potrebito ponoviti da gotovo 2,5 milijuna korisnika se neće ništa promijeniti. I da u svim zemljama Europe postoji isto tako dopunsko osiguranje koje će naravno pomoći glede saniranja i glede popravljanja stanja u zdravstvenom sustavu o čemu smo govorili više puta i vi osobno u ovom Visokom domu. Dakle, u svakom slučaju ne stoji ovo što ste rekli da sa ovom reformom se neće niša, nego je cilj reforme da konsolidira zdravstveni sustav i da unaprijedi zdravstveni sustav u prilog čega govori i fond skupih lijekova o čemu smo govorili ovdje koji je isto tako povišen. I u tom dijelu držim da svakako vaši navodi ne stoje. Hvala lijepo. Imamo dvije prijave za repliku. Najprije uvažena zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Izvolite. vlast ne želi priznati krizu, jer ova vlast je sama kriza. Vlast ne želi priznati probleme jer je uz sve probleme koje imaju hrvatski građani, hrvatski narod, ova vlast postala za nju najveći teret i najveći problem. Zašto se oni vama najviše repliciraju na sijanje straha. Onaj tko je uplašen sa vlastite pozicije kada se nema ideja i putova kao što je to ova vlast, onda sije strah. I točno je da se čitav narod, svi građani nalaze u posebnoj tkalačkoj krizi ove vlasti, čim dignu glas. Ova vlast odlučuje o tome, dakle o ovome što ste vi govorili u pogledu zdravstvene reforme i to neću ja ponavljati, niti vas se tu ima što replicirati. Ali ova vlas odlučuje tko će živjeti, tko će napredovati, tko će biti uništen, tko će biti čistačica, a tko će biti sutkinja Ustavnog suda. (SDP)** Kolegice Antičević vi ste u pravu kada govorimo da nije samo sijati strah, nego je stvar i u tome da kada govorimo da su građani Republike Hrvatske Ustrašeni su zato što prvi puta u životu moraju platiti za nešto što su imali besplatno i nešto što su imali slobodno, a sada moraju platiti novcem. Govorimo toj Sloveniji kažemo u Sloveniji su svi u dopunskom osiguranju. Da, ali su u dopunskom osiguranju da dobiju nekakav drugi standard a ne da pune proračunsku rupu. lijepo. Dalje imamo prijavu repliku uvaženi kolega zastupnik Željko Jovanović. Izvolite. **Jovanović, Željko (SDP)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolega Mrsić vi ste u svojoj raspravi povezali paralelu između naših zakonskih prijedloga koji omogućuju građanima više novaca u njihovoj lisnici i svega onoga što predlaže HDZ što u pravilu ostavlja tim istim ljudima manje novaca u njihovoj lisnici i to ste povezali sa zdravstvenom reformom što je najbolji prikaz. Dakle, čujemo muk sa ove strane govornice danas na ovaj prijedlog zakona koji će omogućiti građanima više novaca na neki način da izguraju ovu krizu koja je pred nama. A istovremeno imamo zdravstvenu reformu koja nije ništa drugo nego uzimanje novca iz đepova osiromašenih građana i Hrvatska je postala još jedan egzaktan primjer za cijeli svijet. Mi imamo dobrovoljno dopunsko osiguranje ali koje je prisilno i po tome smo jedinstveni u svijetu. Hvala lijepo. Slijedi rasprava uvaženog kolege zastupnika Stazića. Izvolite kolega Hvala lijepa. Gospodine potpredsjedniče. Ovo je još jedan antirecesijski zakon i valjda zbog toga što je antirecesijski Vlada ga odbija. On je neprihvatljiv i klubu HDZ-a, čuli smo. Zakon je jednostavan. Postiže brojne efekte. Prvo, on ne opterećuje dodatno poslodavce. Njihovi doprinosi ostaju isti, jedino što se drugačije raspoređuju. Postiže drugi bitan efekt a to je da povećava za oko 4 indeksa poena neto plaću radnika. Što znači povećati neto plaću radnika u uvjetima kakvi danas vladaju u Hrvatskoj ja mislim da ne treba nikome posebno objašnjavati. Građani su suočeni sa divljanjem cijena, sve je poskupilo, sve. Hrana, gorivo, energija. Poskupile su zdravstvene usluge. Evo kao što je to sad malo prije kolega Mrsić objasnio. Pa to građani znaju, morat će sad plaćati, moraju plaćati participaciju kod posjeta liječniku, za umirovljenike je uveden doprinos za zdravstveno, to im smanjuje penzije. Moraju ako neće plaćati te participacije kod posjeta liječniku, ako nećete plaćati dane bolničkog liječenja kad se razbole moraju uzeti policu dodatnog zdravstvenog osiguranja. To je novi atak na plaću, novi fiskalni namet, fiskalni, parafiskalni, kako hoćete. Povećavaju se trošarine kao što su povećane na duhanske proizvode. Znači, jednom riječju život je djelatnošću ove Vlade sve skuplji zbog odluka Vlade. Građanima u novčaniku ostaje sve manje. Što ova Vlada bude dulje u sedlu to će građani sve lošije i lošije živjeti. Nije točno da Vlada ne brine o svim građanima, to bi bilo nepravedno reći da je tako okrutna prema svim građanima. Nije. Vlada štiti one najbogatije. Za njih se brine. Posebnu skrb prema njima pokazuje, pa tako odbija na primjer Prijedlog zakona o uvođenju poreza na kapitalnu dobit, prihod od kapitala. Pa kad netko proda Luru, Agrocor, ne znam šta, onda neće platiti porez ali građanin koji proda svoj stari auto on će platiti porez. Taj mali novčić od građanina Vladi je sladak. Onaj krupni od tih bogataša uzeti neće, to ostavlja njima. Znači, ne možemo reći da je Vlada potpuno ravnodušna prema svim građanima. Nije, ipak ima jedna mala grupa građana za koju Vlada pokazuje brigu. Dakle, kad bi se ovaj prijedlog zakona usvojio gospodarstvo trpjelo ne bi, poslodavci trpjeli ne bi, profitirali bi građani svaki zaposleni i to na dva načina bi profitirali. Profitirali bi zbog toga što bi im se neto plaća odmah povećala za 4 indeksna poena a profitirali bi i stoga što bi im buduće mirovine onima koji su danas u svijetu rada bile veće jer bi se povećalo izdvajanje u drugi mirovinski stup. Situacija inače sa Mirovinskim fondom je strašna. Znate, do 90. godine tamo, do dolaska HDZ-a na vlast Mirovinski fond on je u onoj zajedničkoj državi mirovinski fondovi su bili podijeljeni po republikama, to su bili republički mirovinski fondovi i to su bili najbogatiji fondovi. Privreda je od njih posuđivala novce uz kamate. Svi ovi domovi umirovljenika, sve to što postoji sve je to izgrađeno iz tog novca mirovinskih fondova. Zašto? Pa zato što je broj zaposlenika i umirovljenika bio bitno različit. Bilo je valjda pet zaposlenih na jednog umirovljenika a danas 1,3 zaposlena na jednog umirovljenika. Ogroman broj mladih ljudi poslan je 90. godine u mirovinu. Hebrang kaže da ih je rat poslao u mirovinu.

Nije tome kriv rat. Kriva je za takav narušen odnos između broja zaposlenih i broja umirovljenika, prije svega kriva je politika HDZ-a u tih prvih deset godina administracije. Najprije su u mirovinu poslali sve politički nepodobne, onda su poslali sve Srbe koje su mogli i koje su pronašli uopće, oni su im bili nacionalno nepodobni. A onda je došla privatizacija i pretvorba, izgubljena su radna mjesta. Ti su privredni subjekti podijeljeni bud za što HDZ-ovcima, onima kojima kutlama, mutlama, tima koji su sve opljačkali, koji su uništili te tvrtke, koji su radnike istjerali na ulicu. Pa to je bio HDZ-ov kadar sve. Kad se počelo pokazivati velik broj nezaposlenih, kad je statistika postala nemoguće, onda su dio njih poslali u mirovinu. Mlade ljude s 30 godina, 35. Ti će biti u mirovini još 30 godina. To je uništilo Mirovinski fond. Uništilo. To je jedna takva dugoročna, to je veća šteta od štete koja je nastala u privatizaciji samom pljačkom. To je daleko veća šteta, jer je nju nemoguće sanirati. Koliko sad decenija treba da se opet uspostavi nekakav balans između broja zaposlenih i broja umirovljenika. Nema toliko. Kad bi se postigla puna zaposlenost u Hrvatskoj još uvijek bi taj odnos bio nepovoljan, jer je broj mladih umirovljenika velik. Znači, to se čak ni povećanjem zaposlenosti ne može riješiti. dakle jedna dugoročna šteta, to je jedan zločin koji je napravljen prema zemlji, prema građanima i prema umirovljenicima dugoročno. Oni se ne mogu nadati većim mirovinama. Ne mogu. Oni taj račun nemaju kome ispostaviti. Da mogu, ispostavili bi ga HDZ-u. To bi bilo jedino pravedno. Ali HDZ ne bi to mogao platiti. Kao što piše ovdje u obrazloženju ovoga zakonskog teksta, tu treba 9 milijardi kuna za zdravstveni sustav. E sad, pitaju se otkuda. Otkud 9 milijardi kuna. Vidite, u posljednjih pet godina, dakle za vrijeme ove HDZ-ove vlasti osnovano je na desetke državnih agencija, zavoda, instituta, drugih ustanova koje su preuzimale poslove iz djelokruga ministarstava i zapošljavale su velik broj ljudi. Istovremeno se broj zaposlenih u ministarstvima nije smanjivao što je dovelo de facto do povećanja državnog aparata. Ukupni rashodi za zaposlene povećani su za 9 milijardi kuna. Dakle, da nije nabujala ova administracija, evo 9 milijardi kuna. E istina bog, tad bi se pomoglo svim građanima, a ne samo onim podobnima koje ste zaposlili u tom državnom aparatu, stranačkim drugovima. Ali to je politika ove Vlade, ona pomaže stranačkim drugovima, šta njih briga za druge. Treba HDZ-ovce nahraniti, treba ta gladna usta namiriti. A za ove druge Vladu nije briga. U 15 ministarstava danas ima 69 državnih tajnika. To je 3 i pol puta više nego za vrijeme koalicijske Vlade Ivice Račana kad je to bilo zamjenik ministra i bilo ih je 19. Bilo je 19 zamjenika ministara, a sad imamo 3 i pol puta više državnih tajnika, 69 državnih tajnika. A manja Vlada. Još uvijek ima 125 pomoćnika ministara odnosno ravnatelja uprava, upravo onoliko koliko ih je bilo i prije smanjenja broja ministarstava. Uz 45 državnih tijela poput ministarstava, državnih ureda, državnih zavoda, Hrvatska ima 154 državne agencije, zavoda, instituta, fondova, drugih ustanova, a Vlada je uz sve to osnovala čak 60 savjetodavnih povjerenstava i komisija. Svaka ima predsjednika, tajnika, službu stručnu, troškove, naknade članovima, rezultati mnogih od njih nisu nam vidljivi. Ali sve to košta. E pa da se umjesto u bujanje državnog aparata i smještavanje i zapošljavanje rođaka i stranačkih prijatelja uložilo 9 milijardi kuna u projekt ovakvog zakona, građani bi imali veće neto plaće i živjeli bi bolje. Imamo prijave 2, 4, 6 replika. Najprije uvaženi kolega Maras. Izvolite. **Maras, Pa nemojte se, gospodine Staziću, čuditi što HDZ ne želi prihvatiti ove promjene Zakona o doprinosima. Njima su draži, rekli ste i sami, novčići i novci malih građana, nego oni koje bi mogli oporezivati. A sa druge strane, HDZ misli da građani ne žive loše. Danas cijeli dan slušamo ovdje da se u Hrvatskoj živi dobro, da nismo u recesiji. Krize nema. HDZ misli da građani ne plaćaju krediti danas više nego što su ih plaćali prije mjesec, dva dana, da nema inflacije, da je zdravstvo dostupno i jeftino. Dostupno svima i jeftino, da je reforma izvrsna. HDZ nažalost misli ono sve što nije istina i zato se gospodine Staziću nemojte čuditi što oni ne čine ništa. oni misle da je u Hrvatskoj situacija takva da ne treba ništa činiti, na žalost svih hrvatskih građana. lijepo. Odgovor na repliku, kolega zastupnik Stazić. Izvolite. **Stazić, Nenad (SDP)** Pa ja ne znam da li se njima čini da je situacija dobra ili je situacija samo njima dobra pa im se čini da je svima dobra, to ne znam, ali činjenica jest da pokazuju nebrigu, nemar prema običnim ljudima. Običnom malom čovjeku koji živi od svoga rada, koji pošteno radi 8 sati dnevno, nekada i više kad to poslodavac od njega traži, koji uplaćuje poreze, koji uplaćuje doprinose, koji će sada morat plaćati različite njihove participacije koje su uveli. O tim građanima ne vidim da se vodi računa. Ne vidim da postoji uopće nekakav interes da se to pitanje rješava. Ne vidim da postoji interes. Pa to svjedoči i pasivnost kluba HDZ-a i u ovom prijedlogu zakona i uopće u antirecesijskim mjerama koje predlažemo ne zbog sebe, ne zbog SDP-a, nego zbog građana. Ne znam da li oni ne primijete da građani dobro žive, jer ako čitaju novine i gledaju televiziju, to bi morali primijetiti. Čak i da se ne sretnu ni s jednim čovjekom na ulici, običnim. Ali novine dnevno izvještavaju. Tamo je izgubljeno 400 radnih mjesta, ovdje otpušteno 500 radnika, onaj će otpustiti 300. To svaki dan piše u novinama. To doktor Andrija Hebrang te članke valjda ne čita ili im ne vjeruje ili ih čita i vjeruje im, a onda ovdje priča nešto drugo ili ga se, što je možda najvjerojatnije, sve to skupa ali uopće ne tiče. Hvala. Dalje. Prijava replike. Uvaženi zastupnik Šime Lučin. **Lučin, Šime (SDP)** Hvala lijepo. Kolega Staziću, da bi se neki problem mogao riješiti ili barem pokušao riješiti morate najprije priznati da problem postoji. Meni se zapravo čini da jedan od razloga što vladajuća većina ne želi prihvatiti nijedan od naših prijedloga jeste što još uvijek neće da prihvate da recesija i problemi postoje. ja sam uvjeren da neće prihvatiti ni jedan prijedlog. Moram kazati da sam malo iznenađen što kolega s lijeva našeg odnosno s desna nisu uzeli učešće u ovoj raspravi, jer ovo im je bila jedinstvena prilika da se još jednom osvrnu na rad koalicijske Vlade. Ja sam se upravo u tom smislu i spremao, jer to bi bio dodatni argument. Znate, kad vam je šest godina u raspravi o politici i o gospodarstvu argument to što je radila neka Vlada od prije šest godina, a vi niste u stanju u šest godina to promijeniti šta je bilo prije šest godina. Kako ćete se suočiti i promijeniti ono što je politički realitet. I to je mislim danas mnogo širi problem nego što se na prvi način čini. Evo, drago mi je da sam vidio kolegu, a otišao je iz HSU-a.

to bi za Vladu značilo zapravo priznati vlastitu nesposobnost. Svjetski recesijski tokovi, globalna kriza koja je izbila u zapadnim zemljama ona se još nije prelila u Hrvatsku, taj val još nije došao. On će tek doći. Vidjet ćemo na ljeto vjerojatno smanjenjem broja turista u Hrvatskoj. će kriza u zapadnim zemljama sasvim sigurno dovesti do toga da će ljudi manje odlaziti na godišnje odmore, bilo gdje, pa tako i u Hrvatsku. To nas tek čeka. Kad prestane mogućnost da izvozimo i ovo malo što izvozimo, jer to nitko neće uvozit, jer će biti recesija u tim zemljama u koje izvozimo, to malo što izvozimo. Tada će se odjeci globalne krize, globalne svjetske recesije osjetiti u Hrvatskoj i posljedice toga još su nezamislive. još su nezamislive. Koliko će to značiti broja radnih mjesta, koliko će još ljudi zbog stvarno zbog te globalne svjetske krize u Hrvatskoj ostati bez posla. To još ne znamo. To je teško predvidjeti. Ali ovo što se sad događa u Hrvatskoj to je posljedica nesposobnosti petogodišnjeg rada ove Vlade i priznati ta negativna kretanja u Hrvatskoj za ovu Vladu bi zapravo značilo priznati svoju nekompetentnost i svoju nesposobnost. Pa zato su i pričali da krize u Hrvatskoj neće biti, da će gospodarski rast biti 2009. 4,5%, da inflacije neće biti, pa zato su to i pričali. Jer sve drugo bi značilo priznanje. Sada oni i dalje neće priznati, to je jasno da neće priznati. Samo su suočeni s istinom i onda moraju kao doktor Hebrang ovdje izvrtati činjenice

kolega Stazić spomenuli ste problem umirovljenja, umirovljenika i rasta broja umirovljenika. O tome je bilo riječi i danas a povezano je i sa kolateralnim efektom rata i činjenica je da je neznatno da se iza rata neznatno povećao i broj umirovljenika. Nakon toga se spustio '95., '96., '97. godine na razinu invalidskih umirovljenja, a sad ću vam reći budući da sam čitao izvješće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje od jedno 2000 do 3000 umirovljenika godišnje. Ono što je zapravo mene začudilo u samom tom izvješću i što mi nikako nije bilo jasno niti mi je nitko mogao objasniti je skok u prosincu 1999. godine. Znači, '95., '96., sedma, osma godina imate konstantno 3000 invalidskih umirovljenja po godini da bi u prosincu, studeni/prosinac '99. godine taj broj bio 39000. Dakle, riječ je o skoku od 10 puta i to je jedna enigma koja je dosta veliko opterećenje za invalidski, za mirovinski sustav. No međutim, na koju ja ne znam odgovor,

Izbori su bili 3. siječnja 2000. '99. godina je zapravo bila predizborna godina, zapravo godina izbora, neposredno pred izbore. Da su svi ti koji su zapravo ostali bez posla propašću industrije kao posljedica desetgodišnje loše vlasti završili na burzi onda bi statistike o nezaposlenosti bile strašne. U izbornoj godini HDZ si to nije htio dopustiti. Htio je malo frizirati izvještaj sa burze i onda 10 puta se povećao broj umirovljenika, te koji su zapravo izgubili posao kojima je mjesto bilo na burzi, jer su izgubili posao. Njihova poduzeća su propala. To je završilo u HDZ-ovskim rukama. Nisu oni znali s tim upravljati. To se popljačkalo, izgubila su se radna mjesta. E onda su ih poslali u mirovinu '99. godine. I to vam je taj porast od 10 puta studeni/prosinac '99. godine i ti ljudi će još velim godinama, desetljećima opterećivati Mirovinski fond. To je primjer neodgovorne vlasti. To je primjer čuvanja vlastite političke pozicije, stranačke pozicije u društvu ne vodeći računa o tome kakvu društvenu štetu radite i za koje vrijeme. Jer to nije jednokratna šteta. Znate, kad se napravi afera kupovine kamiona onda vam je to jednokratna šteta 15 milijuna kuna je jednokratna šteta. 10 milijuna kuna u veleposlanstvima je jednokratna šteta pa će se to nekako namiriti. Ali ovo je šteta ne za godinu, ne za dvije. To je šteta za decenije, za decenije unaprijed.

ovakve naše zakone zato što nema ni sama svoje mjere, odnosno rješenja kako to razriješiti. Međutim, postoji i još jedan razlog zašto i Vlada i ova saborska većina odbijaju ovakve uopće dublju jednu raspravu o ovakvim prijedlozima. Zato što je cilj konkretno ovoga zakona da se povećaju plaće, a da se ne dira u bruto plaću, odnosno u cijenu rada i da to osjeti radnik, ali negativno ne osjeti poslodavac jer on nije ni sklon povećavati plaće, ako baš ne mora jer je to sukob između kapitala i rada. Kapital hoće profit, rad hoće višu cijenu. A koji je cilj naše Vlade? Iz svih obrazloženja koja nam je dala na ove prijedloge zakona, cilj Vlade je kako što više u jednoj godini dobiti poreznih prihoda kako bi ih ona mogla što lakše onda riješiti rashodovnu stranu proračuna. A zašto je nužno da u ovoj situaciji kada zaista objektivno poslodavci ne mogu podići plaću na ovaj način pokušati riješiti povećanje neto plaće radnicima? Zato što prosječna plaća i prosječna mirovina ne mogu pokriti minimalne troškove života i kad vam to prosječna plaća ne može pokriti, kako onda nadoknaditi razliku koja vam je potrebna da riješite taj minimalni standard, onda se zadužite. Naše obitelji su dužne u bankama 123 milijarde kuna, ili to je po obitelji gotovo 100 tisuća kuna ili je to prosječnih 19 plaća, dakle svaka obitelj prosječno ima, je anticipirala svoje prihode za 19 mjeseci unaprijed. To je katastrofa za onu obitelj koja će ostati bez, situacija nije ružičasta, situacija je ozbiljna i krajnje je vrijeme da nešto i mi u Parlamentu otvorimo ovakvu raspravu, da svi u njoj učestvujemo i da poručimo Vladi da nema više vremena za čekanje. Hvala. Odgovor na repliku, kolega Stazić. Izvolite. **Stazić, Nenad (SDP)** Kolegice Zgrebec, situacija s običnim građanima, njihove životne prilike, njihove male plaće i veliki troškovi je sada u Hrvatskoj takva da bi se neto plaća morala povećati 40% da bi građani mogli odahnuti pod teretom cijena. Ne može se, nema takvog čarobnog štapića, nema tih čarobnih riječi kojima bi se to moglo napraviti. Ali ja ne shvaćam nešto. Ako postoji mogućnost, a postoji da se ta neto plaća digne 4%, samo 4%, ali da se tim prezaduženim građanima 123 milijarde kuna duga bankama, da im se bar malo olakša, pa bar za tih 4% da im se olakša. Da se takav prijedlog odbija. E pa sad, ja bih to doduše i shvatio kad bi se s druge strane od strane Vlade nudila nekakva druga rješenja. Pa da mi danas uz ova tri naša prijedloga zakona imamo 5 Vladinih kako pomoći građanima. Pa da Vlada kaže, ne vi ste glupi, vi to ne znate, mi to znamo bolje, evo to su naša rješenja. Ja bih to shvatio. Ali Vlada ne nudi ništa, ali brate mili ništa. Njih ovdje ni nema kad se raspravlja o tome. Ima od 169 državna tajnika su 2 pronašli. E, prema tome, kad bi se bilo što nudila, ali kad bi se tamo vidjela jedna jedina misao kako to riješiti, kako pomoći ljudima, ja bih to istinski cijenio i mi bismo to pažljivo saslušali i prihvatili bismo rješenja, kao što prihvaćamo zakonske prijedloge koji dolaze iz Vlade kad procijenimo da idu u korist građana, 85% … /Govornik se ne čuje./ … Prihvatili bi, ali ne shvaćam da netko tko sam ne radi ništa, gleda kako građani se pate i ne prihvaća rješenje onoga drugoga koji nudi i koji ima rješenje. To je krajnje neodgovorno. Za repliku se javila također uvažena zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Izvolite. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Kolega Staziću, govorili ste o nabujaloj administraciji koju više naše gospodarstvo ne može podnijeti. Tobože, ispočetka mala učinkovita Vlada, a metastazirala na koji broj državnih dužnosnika, teško ih je uopće izbrojiti. U pojedinom ministarstvu čak i ne znaju koji su sve Do te mjere je ovaj posao zapošljavanja rođaka, poznanika napredovao da se to više ne da sakriti niti od međunarodnih institucija. Ono što se događa recimo u carinskoj upravi, što je predmet, poseban predmet opservacije i Nacionalnog vijeća za borbu protiv korupcije, pa se eto priprema organizirani napad i sinkronizirani na predsjednika nacionalnog vijeća Jovanovića zato što eto je ozbiljno i shvatio svoj posao. Dakle, ta nabujala administracija nije bila u funkciji bojnih usluga građanima, nego smještena za podobnih. Mišljenje sindikata o premještaju i rasporedu službenika u Carinskoj upravi Republike Hrvatske odaslano je na sve adrese, pa čak i na međunarodne institucije. Neovisni sindikat carinika govori upravo o nepodnošljivoj toj više brutalnim i smišljenim politizacijama kadrova, posebno onih na rukovodećim mjestima. To su doslovno riječi nezavisnog sindikata. Ljudi koji rade svoj posao, koji upozoravaju na mito i korupciju bivaju kažnjeni ili na niža mjesta ili se jednostavno ne daje nikakav posao kako bi se sami udaljili jer to su ljudi koji su navikli na posao. I onda, evo imate za ovo posljedicu i što je odgovor, zbog čega ove mjere odgovora na recesiju, na krizu nisu dobrodošli? Jer mijenjaju cijelu njihovu filozofiju. To oni neće nikada na to pristati, nego i zašto se obnoć raspravljaju? Ja vjerujem evo, da će dio zakona doći i ujutro da ljudi vide o čemu mi to raspravljamo, što to jedna opozicija predlaže Vladi koja je nesposobna i neodgovorna

Da, to je carinska uprava, to su ministarstva, to su državni uredi, to su zavodi, to je administracija. Ali gledajte sad, nema tome kraja, to postaju i sudovi. I sad je, recept je vrlo jednostavan. Parlamentarna većina u državno sudbeno vijeće izabere svoga čovjeka, a onda taj u državnom sudbenom vijeću bira suce, postavlja suce, pa kad nema nikakvog drugog obrazloženja, onda je još toliko bahat, toliko drzak da govori o genetskoj predodređenosti nekih kandidata. To znači narugati se javnosti, to znači narugati se građanima, to znači narugati se idealu demokracije, to znači pokazati svoje pravo lice. I to nije sad samo sudovi nekakvi općinski, onda to ide do Ustavnoga suda. Onda se uzme nekoga iz državne administracije koji je dotad radio kao pravnik u Vladi, pa odmah s njom u Ustavni sud. Ima li uvjete, nema uvjete. Pa nije to briga ovu parlamentarnu većinu. Pa to njima uopće nije bitno. Bitno je samo to da njihov čovjek dođe na poziciju. Krše li se zakoni, ne krše li se zakoni, što ih briga. To je obrazac ponašanja ove Vlade i ove parlamentarne većine. Hvala. I posljednja prijava za repliku, uvaženi kolega Zdenko Franić. Izvolite. **Franić, govorili ste o porastu broja državnih tajnika i pomoćnika ministara, a ustvari to što ste nazvali bujanjem administracije bila jedna anticipacija koju je još evo "Financial Times" kao nesumnjivi autoritet u gospodarskom disku predvidio kao slom globalnog tržišnog kapitalizma i slobodnog tržišta. Drugim riječima, Vlada je to anticipirala i zaposlila toliki broj državnih tajnika i pomoćnika ministara koji svi primaju plaće, uredno plaćaju porez, kupuju proizvode, plaćaju PDV, koriste javni promet. Dakle, novac se okreće, kabineti ministra su puni glasnogovornika koji pak hrane novinare, televizijske ekipe i uglavnom dolazi do procvata svekolike razmjene tržišno robnih usluga i zapravo to su možda one skrivene antirecesijske mjere naše Vlade do kojih mi nikako ne možemo doći, a evo vi ste ih uspjeli barem barem djelomično detektirati. raspravu 10 minuta, uvaženi zastupnik Slavko Linić. Izvolite kolega Linić. **Linić, Slavko (SDP)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, državni tajnici, kolegice i kolege. Jedan zakon i rekao težak zakon. Težak zakon jer sa ovim rješenjima dodirujemo sve probleme Republike Hrvatske ili najveći i najteži dio problema. Problem hrvatske konkurentnosti gospodarstva je vrlo jasna poruka nismo konkurentni jer je trošak rada u Hrvatskoj prevelik. Problem ulaska green field investicija iz razloga jer smo nekonkurentni zbog visokog troška rada. Poruka smanjite nam namete države da bi trošak rada bio manji. To je poruka gospodarstvenika. U ovom prijedlogu mi ne idemo na smanjenje, ali iako je taj trošak rada prevelik što on pokazuje? Niske plaće radnika. Plaća radnika Plaća radnika dovoljna je možda za pokriće svega dvije trećine troškova života građana, a niske plaće radnika kad stavite još u odnos prema prosječnoj mirovini, onda je zaista niska razina mirovina. Znači kako ponuditi rješenja da ne mijenjajući trošak rada povećamo plaću, jer samim povećanjem plaća očekuje se i povećanje plaća u onom stupu. Izvinjavam se, mirovina Znači bitno je poslodavcu pokušati reći, ostat će vam isti trošak, ali imat ćete zadovoljnijeg radnika. Imat ćete radnika koji će moći ipak nešto više trošiti. Imat ćete radnika koji će moći kupovati i vaše usluge i proizvode na tržištima Hrvatske. To je jedno od rješenja koje smo ponudili. Drugo. Veliki trošak rada, a imamo problem da rad osigurava sve doprinose za zdravstveno osiguranje građana Hrvatske. Milijon i pol, milijon i 540 tisuća radnika daje doprinose za 4 i pol milijuna stanovnika i njihovo zdravstveno osiguranje. Evidentno je da je to neodrživo, ne može trošak rada participirati za pokriće i za osiguranje zdravstvenih sredstava. To moramo promijeniti. Da li je to nauka? Pa nije. Mi samo moramo europska rješenja primijeniti našem sustavu. U Europi glavni doprinos za zdravstvo nije rad, ne plaća radnik. Obrnuto. Imovina je ta koja osigurava zdravstveni sustav u većini zemalja Europske unije. A mi idemo u tu Europsku uniju. Ne želimo o tome govoriti. Da. Mi pokušavamo reći maknimo dio troška za zdravstveno osiguranje. Nemojmo da milijun i pol radnika plaća za 4 i pol milijuna stanovnika. Mora dio imovine platiti, jer je to praksa zemalja gdje ulazimo. Kako će naši privrednici biti konkurentni kad na žalost u trošku rada je svo zdravstveni doprinos za zdravstveno osiguranje i zdravstvenu zaštitu građana. To moramo promijeniti. To je reforma koju nismo riješili. Sa nametima koje sada uvodimo kao zdravstvenu reformu to ne rješavamo. Znači to je još jedan problem koji ovaj zakon pokušava riješiti. I tada dolazimo do još jednog problema, a to su mirovine, mirovinski sustavi. Miješanjem dva sustava generacijske solidarnosti i štednje građana. Sustav koji je počeo se primjenjivati ili donio zakon '99., nismo ga do kraja uhodali. Ostalo je toliko problema gdje svatko od nas se mora stiditi sutra djece koja neće uspjeti za sebe osigurati mirovinu. Zašto neće? Pa iz razloga što tranzicijski trošak mirovinskog sustava plaćaju radnici. Mi stari koji plaćamo i bit ćemo u tom sustavu pa je svejedno, ali mlađi radnici, izvinite, najveći dio doprinosa daju za bivše umirovljenike. Daju za generacijsku solidarnost. Ne štede za sebe. I to je razlog da sutra neće imati dovoljne mirovine. To je problem kojeg znamo. Gdje nam stručnjaci pokušavaju ukazati na to. SDP govori, mi moramo taj sustav riješiti. Ako mi ćemo dio zdravstvenog, ostaje prostor da pokušavamo riješiti taj sustav, taj novi mirovinski sustav. Znači ne oštećujemo prihode fonda HZMO jer tamo će biti dovoljno za generacijsku solidarnost, ali ostaje problem što učiniti sa mladim radnicima koji trebaju za sebe štediti i gdje jednostavno nedovoljno osigurati, i time pokušavamo riješiti i te probleme. Prema tome, jedan mali zakon koji dodiruje hrvatsku konkurentnost, konkurentnost gospodarstva, strana ulaganja u potpuno nove investicije koje pokušavaju riješiti veće plaće, veće zadovoljstvo radnika koji pokušava riješiti i prebaciti na neke druge prihode, problem zdravstvenog, novca i osiguranje dovoljnih sredstava i naravno ono što moramo riješiti u plaćama to je mirovinskom sustava. S jednim zakonom toliko problema. Pa dozvolit ćete, Europska unija nam tumači, niste riješili mirovinski sustav, Europska unija nam tumači niste riješili zdravstveni sustav, to nam tumači Svjetska banka. Svi nalazi Svjetske banke ukazuju na to, moramo riješiti. Pa gospodo tko će to riješiti ako mi nećemo u ovom Saboru? Kada ćemo početi rješavati te sustave? A da bi ih rješavali moramo se ozbiljno poznavati troškom rada i što sve prebacujemo na trošak rada. Iz tog razloga ovaj zakon nije u proceduru prvi puta ušao u studenom prošle godine. ne. već u veljači prošle godine mi smo pokušavali kao klub SDP-a ukazivati na to da nam je prevelik trošak rada i da moramo drugačije izvršiti preraspodjele u onim … za socijalne potrebe društva. I tu je vrlo jasna politika SDP-a. Naša politika je gospodo socijalne probleme ne može više plaćati samo radnik. Mi smo na socijalne potrebe društva sav teret navalili na zaposlene. Na onog tko živi od svoga rada. Evidentno je da je u Hrvatskoj sve više onih koji žive od kapitala, koji ostvaruju prihod od kapitala. I mi uporno ponavljamo nećemo ih oporezivati. Da li se u ovoj Hrvatskoj smo postali svjesno da se sve više ostvaruju prihodi od kapitala i da dio socijalnih problema ovog društva trebaju plaćati i građani Hrvatske koji prihode u tom djelu ostvaruju. I tada ćemo imati potrebno rasterećenje troškova rada, tada ćemo imati pravilniji porezni sustav, ravnomjerno raspoređen ja bih rekao na sve one koji ostvaruju prihode u Republici Hrvatskoj. Dok to ne shvatimo dok to ne promijenimo, nijednu reformu nećemo moći promijeniti. Ne možemo promijeniti reformu i to nas mora zabrinjavati. Prolaze godine a mi temeljne probleme društva koji su ostali od socijalizma nismo promijenili, dapače u otežanim uvjetima živimo. Prevelik broj umirovljenika u odnosu na radno sposobno i zaposleno stanovništvo. Sada imamo i svjetsku recesiju i ja bih rekao naše probleme tranzicije u cijelom ovom sustavu. I ako ne shvaćamo da ćemo morati mijenjati porezni sustav. I to je ono gdje mi kao SDP-ovci neprekidno pokušavamo okrenuti se prema Vladi i ponuditi rješenja. Ljudi mi moramo razmišljati. Ovdje vi imate vrlo jasne poruke naših kolega, dajete prijedloge. Pa gospodo kada ćemo se prestati igrati? Mi ćemo reći prijedlog imovina i onda će mi netko reći da ja želim radniku koji ima 40 kvadrata stan uzeti porez. Jeli to ozbiljan politički rad? Pa ne možemo tako raditi. Rado bi mi davali te prijedloge, na što će se izvrnuti. Pa to da ćemo zastrašivati građane. Mi stalno strašimo građane. Ali ne rješavamo temeljne probleme, a ne rješavajući ove probleme, ove reformske probleme mi hrvatsku ekonomiju nećemo dovesti u stanje da bude konkurentna. Stalno ćemo imati problem prevelikog uvoza, stalno ćemo imati problem nemogućnosti izvoza i ono što je najveći problem da ćemo i u Hrvatskoj sve više trošiti stranu konkurentniju i robu i usluge. Zato smatram da je veliki dio problema i odgovornosti na nama koji sjedimo u ovom Saboru i svatko od nas je svjestan ovoga, a malo doprinosimo da promijenimo postojeće stanje.

današnje situacije prilikom štednje za mirovinu, odnosno da hrvatski građani danas kada počnu raditi za svoju mirovinu štede tri puta manje nego što se isplaćuje nego što se isplaćuje mirovina iz prvog stupa. I to je ono što ova mirovinska reforma treba promijeniti. Mi moramo štedjeti za svoje mirovine da bi jednog dana iz toga mogli isplaćivati mirovine koja će biti dostojna da možete do kraja života ugodno živjeti od svoga rada. A da taj novac nije mali, reći će vam to da otprilike svaki hrvatski građanin godišnje uštedi za svoj drugi stup otprilike 4 tisuće a s druge strane za mirovinsku solidarnost uplati 12 ili 13 tisuća kuna koji ide u proračun i onda se isplaćuje kroz proračun dalje u mirovine. Skoro 21 milijarda kuna godišnje. Koliko će se mirovinskom mirovinom ukoliko ona uspije, a uspjet će jedino ukoliko osiguramo osiguramo da hrvatski građani da sa tim izdvajanjem mogu dostojno uštediti da bi si mogli iz toga kroz osiguravajuća društva isplaćivati mirovine do kraja života, uštedit ćemo 20 milijardi kuna iz proračuna koje se one kasnije mogu drugačije preraspodijeliti. Zbog toga smatram da je izuzetno bitna stavka ovog cijelog zakona i cijele priče oko drugog mirovinskog stupa je izuzetno bitna jer ta mirovinska reforma ne smije biti ugrožena. Kolega Vidović je primijetio da ovakvim izdvajanjem pod ovim rastom koji je sada, koji može biti manji ukoliko se kriza nastavi narednih par godina. To će se tek desiti 2035. godine. Mislim da je to nedopustivo i da moramo osigurati većim izdvajanjem da se to desi najmanje desetak godina ranije. Hvala lijepo. Hvala. Odgovor na repliku kolega Linić. Izvolite. **Linić, Slavko (SDP)** Hvala. Teško mi je uopće pogledati nekog mladog radnika koji razumije sustav mirovinskog osiguranja. Zašto? Pripadam starijoj generaciji, pripadam generaciji koja će uživati mirovinu iz generacijske solidarnosti. Iz mog rada ide 20% u HZMO za ja bih rekao bivše radnike i tako ću ja sutra osiguravati svoju mirovinu. Svatko onaj tko je započeo rad 2000. ili nešto ranije plaća za te bivše radnike 15% za sebe 5%. za sebe 5%. To je neodrživo. Prema tome, svaki tko se sutra zaposli on će plaćati generacijsku solidarnost, on će osiguravati mirovine za sve nas koji ovdje sjedimo, jer smo većina pretpostavljam nećemo govoriti o saborskim mirovinama, većina smo ta generacija koja se opredijelila …/Govornik se ne razumije./… Oni će plaćati za naše mirovine a za sebe će štedjeti 5% mirovina koja im neće biti dovoljno. Da li shvaćamo kolika je ta naša odgovornost? Neprihvatljivo je da taj mladi radnik koji je počeo raditi, koji ulazi u novi mirovinski sustav plaća tranzicijski trošak sustava. Taj trošak sustava trebao je platiti netko drugi. U našem prijedlogu mi kažemo neka plate poslodavci ali ne smijemo poslodavcu opteretiti trošak rada. I zato predlažemo skidanje zdravstvenog doprinosa koji bi kao u Europi trebao ići na teret onih koji žive od imovine i prihoduju i stvaraju svoje godišnje prihode na imovinu. To je nešto što svatko od nas mora razmišljati. Nemamo pravo opteretiti mlade radnike da plaćaju mirovine za sadašnje umirovljenike a da za sebe nedovoljno osiguravaju mirovinu.

ima sve značajniji prihod od kapitala i tu se vidi izvor proračunskih sredstava. Govorite kako to treba promijeniti, međutim sasvim je jasno da ova vlast to neće promijeniti jer ova vlast je to i omogućila i ona vrlo rado bogatima toči do vrha. Ovo je vlast krupnog kapitala. A za one druge osigurala je upravo da na njihovoj grbači se provode reforme koje nisu u njihov korist nego su u korist upravo ovih koji su oslobođeni takvih nameta, dadžbina i dača a za narod što je ostao, narod je ostao kruha, igara a tu i tamo nekad se čak i za kruh sada sam snađe. Prema tome, nijedna vlast kao i ova koja je nesposobna, to nije uopće upitno, ali nijedna vlast nije toliko nesposobna da ne bi mogla vidjeti da je narod u krizi, da je osiromašio, da standard rapidno pada ali oni jednostavno ne bi ništa mijenjali. A zašto i bi računaju oni ovako. Ako nismo se ni u prvom mandatu prvo namučili pa nam je različitim spiniranjem krenulo. Što bi mi sada nešto mijenjali, tamo se nešto petljali, pitanje je i ne znamo to raditi i kako bi to izašlo. Najbolje je ništa, stvarat ćemo ovako jedan privid pa dokle gura gura. Kako bi rekli susjedi Talijani "Fince dura, non paura". Ali izgleda da ste dotjerali stvarno cara do duvara, da je trenutak istine nastupio. Odgovor na repliku uvaženi zastupnik Linić. **Linić, Slavko (SDP)** Budimo iskreni, nismo mi političari jedini koji govore da se porezni sustav mora okrenuti raspodjeli socijalnog tereta pravednije i da se mora okrenuti ka prihodima u domovini. U posljednjih nekoliko mjeseci sve su to češće poruke i udruge poslodavaca, ljudi koji ulaže kapital u proizvodne investicije, ljudi koji se bore za otvaranje radnih mjesta i njihove poruke su da, moramo mijenjati porezni sustav i zato sam ja uvjeren da ćemo već ovu godinu o tom sustavu sigurno ponovo progovoriti i da ćemo ga početi mijenjati. Jednostavno tereti socijalne brige u našem društvu su teški i mi ih moramo preraspodijeliti a to su poruke koje

ja bih to ovako ustvari danas rekla nakon ove cjelodnevne rasprave a čeka nas još. Slušajući nas, gledajući i slušajući ovu drugu stranu koje istina ima sve manje izgleda da će danas sa ovim zakonima biti kao u onoj pjesmi "Uzalud vam trud svirači". Međutim, kad danas govorimo o ovim temama svjesni smo toga i mi ovdje da će naravno sutra ili za koji dan vladajuća većina elegantno odbaciti sve ove prijedloge zakona i neće ih propustiti u drugo čitanje. Svakom zakonu se nađe i svakom prijedlogu zamjerka doslovce pa da kažem gotovo ih se popljuje svaki prijedlog koji dolazi sa naše strane. Međutim, ono što možda više zabrinjava, ajde vratimo se negdje godinu i više unazad problem je u neodgovornosti i bahatosti Vlade kad s jedne strane kaže zašto samo kritizirate, ajde nešto konkretno predložite. I onda kad to ali bilo tko u ovoj državi učini jedino što doživi to su udarci, to je pljuvanje i to je pljuvanje i omalovažavanje. Sjetimo se guvernera Narodne banke kada je još prije godinu i više dana upozoravao na problem inflacije, sjetimo se premijera tada našega Sanadera šta je tada govorio. Govorio je da se diže panika, da se varaju ljudi, da se laže itd. da tko uopće to smije u ovoj državi. Ja bih rekla lako je možda, nema kolege našega danas ovdje Ljube Jurčića pa on je SDP-ovac pa lako ćemo pljuvati po njemu i po ovim recesijskim, antirecesijskim mjerama koje smo kao klub SDP-a predložili, ili po Branku Grčiću. Ali u zadnje vrijeme sve više vam uglednih privrednika, poduzetnika, poslodavaca uglednih ukazuje na to da ne da smo u krizi nego da smo u recesiji, ne da ćemo se izvući za nekoliko mjeseci nego će nam trebati više godina. A ja se pitam da li će kao što je ovih dana i u buduće svaki drugi stručnjak koji istupi doživjeti pljuvanje od strane vladajućih, od strane vladajuće koalicije kao što su to doživjeli svi koliko toliko suvisli dobri ili odlični prijedlozi koji su dolazili bilo sa strane opozicijskih stranaka, bilo sa strane bilo kojeg stručnjaka ove države. To je problem.

pokušati obrazložiti razloge zbog čega nešto mijenjamo a druga strana vas proglašava nestručnim, neodgovornim ili politikantom. Ali ja bih rekao toliko smo toga naučili u ovoj političkoj praksi da nas to ne treba destabilizirati. Ponavljati, ponavljati i ponavljati. Mi u Hrvatskoj moramo shvatiti da postoje rješenja, da ćemo ih sami potražiti, da su rješenja skupa i da će ih nažalost građani Hrvatske najvećim djelom platiti. Snaga Vlade će biti kad shvati da promjene mora pokrenuti, da okupi što više ljudi da budemo zajedno na tim promjenama. Što više bude vrijeđala, odbijala razgovor o promjenama to će njoj teže biti povesti sve nas u ja bih rekao određene promjene koje neće biti laka za hrvatska društva. Sami procjenjujete koliko su teški ovi paketi koje SDP nudi, onda znate da će to biti vrlo skupe i teške promjene. Mislim da će svakoj Vladi tada trebati svaki građanin Hrvatske, svaki političar, svaki privrednik. Prema tome, bojim se da Vlada troši svoj kredibilitet da bi sutra pokrenula ove promjene. Hvala lijepo. U ime kluba SDP-a, završno, za riječ se javila zastupnica Nadica Jelaš. Izvolite. **Jelaš, kolegice i kolege. Iskoristit ću poslovničku mogućnost odnosno pravo da ispred kluba SDP-a još jedanput rekapituliram efekte ovog našeg zakonskog prijedloga. Dakle, ponudili smo danas rješenje po kojem bi profitirali svi, od radnika do države. Radnici bi smanjenjem doprinosa za mirovinsko osiguranje s 20 na 16% dobili veće plaće i to bi bio trenutačni efekt. Zbog povećanja stope mirovinskog doprinosa za drugi stup mirovinskog osiguranja s 5 na 9% budući umirovljenici dobili bi veće mirovine preko 300 kuna, dakle njihova bi starost bila sigurnija, manje neizvjesna. Profitirala bi država, jer bi većom neto plaćom radnici mogli kupiti više potrošnih dobara, a veća potrošnja znači veći PDV, dakle dio pozitivnog efekta smanjenja mirovinskog doprinosa slio bi se i u državni proračun. Na kraju, profitirale bi i jedinice lokalne samouprave jer bi se povećanjem porezne osnovice povećali prihodi od poreza na dohodak. I sve to, zamislite, ostvarilo bi se a da se trošak rada za poslodavca ne bi povećao niti za jednu lipu. Interesantna je zapravo ova situacija. Vlada ne poduzima ništa, mi smo napravili sve. odradili smo ono što je zapravo trebala odraditi Vlada. Ponudili smo paket od 25 antirecesijskih mjera. Niste nam kroz svoje rasprave izbili niti jedan adut iz ruke. Niti jedan argument. Ali naše zakonske prijedloge na kraju ipak nećete prihvatiti. Kako ćete to objasniti hrvatskim građanima? Odbijanjem naša dva danas prezentirana zakonska prijedloga, dakle Zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit i Zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima odbit ćete sljedeće. Odbit ćete mogućnost da posustalo gospodarstvo dođe do daha, da se zadržavanjem dijela dobiti i njegovim reinvestiranjem zadrže postojeća i otvaraju eventualno i nova radna mjesta. Odbit ćete mogućnost da radnici dobiju veće plaće i da dobiju veće mirovine, a to su ovoga trenutka, kolegice i kolege, egzistencijalna dakle životna pitanja naših građana i naravno, našega gospodarstva koje puni državni proračun kojim Vlada raspolaže. Svega ovoga, očito, hrvatska Vlada na žalost hrvatskih građana nije svjesna. Hvala. Na kraju, u ime predlagatelja, uvaženi kolega zastupnik Gordan Maras. Izvolite. Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče. Državni tajnici, kolegice i kolege zastupnici. Evo na kraju jedne kvalitetne rasprave ja bih se htio zahvaliti svima koji su u njoj sudjelovali i koji su pomogli da argumentima uvidimo da je ovaj zakon po nama potreban, a i po raspravama koje smo sada čuli zastupnika koji su diskutirali i da smo iz tih rasprava čuli mnogo razloga za prihvaćanje ovoga zakona. Razloga kao što je primjer trenutnog učinka na podizanje standarda hrvatskih građana, razlog kao što je podržavanje mirovinske reforme, odnosno ciljeva mirovinske reforme i ispravljanja potencijalnih problema koji bi mogli nastati u ostvarivanju mirovinske reforme. I sa druge strane, mogućnosti da se i zdravstveni sustav pomalo počinje mijenjati, način u njemu, na koji način će se financirati, da se nađu novi izvori financiranja zdravstvenog sustava. Da li je ovaj zakon realan, da li je to sve skupa moguće ostvariti? Mi mislimo da je. Moguće je ostvariti određenim uštedama u državnom proračunu, moguće je ostvariti time što će dio novca koji će hrvatski građani ostvariti vratiti se u proračun kroz druge porezne prihode. Moguće je ostvariti i na taj način da sve skupa ovo što smo mi planirali, znači tih 9 milijardi kuna se može isfinancirati iz drugih prihoda. Mi imamo zdravstveni sustav koji se financira, još jedini možda u Europi, iz novaca poslodavca koji se obračunavaju na plaće hrvatskih radnika. Pošto će ovaj zakon ići u drugo čitanje, predlažemo kao što smo predložili prilikom prvog zakona vladajućoj stranci koja danas doduše nije iskazala pretjerani interes za za raspravu, bila je samo rasprava ispred kluba zastupnika, ne znači da do druge sjednice neće biti interes malo veći. Pošto će vrlo vjerojatno na drugoj sjednici, kako se situacija razvija, možda doći i pitanje rebalans proračuna. To su već najave koje su ozbiljne i u stručnim krugovima, ali i od strane Vlade, da se iskoristi ta šansa da se i ovaj zakon možda u tom smislu bolje prouči od strane Vlade i da se vidi da se može u ovom trenutku na ovaj način pomoći hrvatskim građanima. ove duge rasprave dvije točke koje je SDP kao prve od 25 antirecesijskih mjera uputio u Hrvatski sabor, pokazuje koliki je interes i koliko je to bitno da se te mjere dobro rasprave. tijekom cijelog ovog dana i smatram da hrvatski građani zaslužuju da se sve te točke rasprave na identičan način pod, ajmo to tako reći, prisutnosti i gledanjem javnosti, jer smatramo da svaka od tih točaka koja će doći na dnevni red je bitna i može pripomoći hrvatskim građanima i hrvatskim gospodarstvenicima da bolje prebrode ova krizna Na kraju, hvala vam evo na raspravi i nadamo se da će do drugog čitanja doći na sljedećoj sjednici i da će se ovaj zakon prilikom druge rasprave i na kraju prilikom glasanja i usvojiti. Hvala lijepo. Više nema, nema više ni prijavljenih, prijave za